Отже, колеги, прошу провести реєстрацію і прошу зареєструватись.

вчора у нас були тривожні новини. Сьогодні я хочу повідомити хорошу новину, яка свідчить про те, що реванш треба зупиняти і це можливо. Завдяки безкомпромісній та активні позиції українських студентів ректор Київського національного університету імені Шевченка скасував наказ про призначення професором університету одіозного Андрія Портнова. Шановні колеги, того самого Портнова, "придворного" юриста Януковича, який був безпосередньо причетний до розгону Євромайдану, до розгону студентів. Вчора ви, студенти, показали усім, хто хоче реалізувати сценарій проросійського реваншу, що ми його не дозволимо і не допустимо, українці мають гордитись такою молоддю. Я пригадую 80-ті роки, коли я мав честь бути в студентському русі і теж був заарештований. Як під час Помаранчевої революції, так і під час Революції Гідності студенти були авангардом змін і гарантією того, що реванш не пройде. Щиро дякую студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка і вітаю відповідальне рішення ректорату і керівництва вузу. Вітаю, колеги. І хочу повідомити, що перед тим, як перейти до "години запитань до Уряду", я надаю слово для виступу Олегу Ляшку. Надійшла заява про перерву від двох фракцій – Радикальної партії і "Народного фронту". Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І я надаю слово для виступу Ляшку Олегу Валерійовичу. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Голово, шановні колеги, я звертаюся до вас. Сьогодні я направив на Голову Верховної Ради звернення надати нам підписні листи за проведення 27 червня, в наступний четвер, позачергового засідання Верховної Ради, де ми пропонуємо розглянути два питання. Перше питання: про прийняття Закону 6607 про відкритий реєстр педофілів. І друге питання: законопроект 6449 про хімічну кастрацію педофілів. Я хочу повідомити вам, що за минулі 5 місяців цього року в Україні майже 160 дітей постраждали від сексуальних злочинів. Лише минулої доби у Запоріжжі нелюд зґвалтував 3-річну дитину. У Чернігівській області постраждала 10-річна дитина. На Рівненщині постраждав від сексуального насильства 6-річний хлопчик. Як ви знаєте, два дні тому поліція знайшла тіло зґвалтованої і закатованої 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко в селищі Іванівка Одеської області. Наша відповідальність – зупинити епідемію насильства проти українських дітей. Ця трагедія, цей звір в людській подобі може чатувати у будь-якій підворотні. Українські сім'ї, мами, батьки мають право знати, звідки чатує небезпека. Після аналогічного страшного злочину, коли в 94-му році сусід вбив і зґвалтував семирічну Меган Канку, в Америці був прийнятий закон імені цієї вбитої семирічної дівчинки Меган, де було прийнято відкритий реєстр педофілів. Кожен американець може зайти і подивитися, де живуть ті, хто відбували покарання за сексуальне насильство. І вони не можуть бути поряд із дітьми. В Україні має бути так само. Педофіли, насильники, злочинці, засуджені за сексуальні злочини, не можуть підходити більше ніж за кілометр до нормальної людини, до нормальної дитини. Це повинно бути табу взагалі, щоб вони підходили до дітей. Ми пропонуємо крім відкритого реєстру педофілів прийняти закон про хімічну кастрацію. Коли у Німеччині було прийнято цей закон, злочини на сексуальному ґрунті знизились до 3 відсотків. У Британії із 40 Ми маємо це зробити. Я закликаю вас, пане Голово, я звертаюся до всіх парламентських фракцій дати 150 голосів за проведення позачергового засідання Верховної Ради наступного четверга 27 червня з двох питань: відкрити реєстр педофілів і кастрація педофілів. Давайте відкладемо всі політичні питання і захистимо українських дітей від сексуальних злочинів. Досить вбивств і зґвалтувань… Дякую. І тепер ми, колеги, переходимо до "години запитань до Уряду". Я хочу повідомити, що у Верховній Раді України присутній Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Іванович Кубів і члени уряду. Привітаємо уряд. І я запрошую до виступу Степана Івановича Кубіва. Будь ласка, пане Степан. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Зараз усі багато говорять про економічне зростання, його причини, темпи і те, наскільки швидким воно має бути. Попри явно позитивний тренд, який видно на слайді, не в простих умовах уряду все одно закидають, що зростання повільне і потрібно більше. Так, за 3 роки ми забезпечили 8,4 відсотка росту ВВП, а цими днями Держстат збільшив попередню оцінку зростання ВВП у І кварталі з 2,2 до 2,5 кварталів поспіль безперервного зростання в умовах суттєвої зміни політичного ландшафту, політичної турбулентності та продовження фактичної війни на сході України з агресором – Російською Федерацією. Оборона і безпека України – це 5 відсотків ВВП або щорічно більше 6 мільярдів доларів, які ми даємо на оборону і безпеку. Шановні колеги, нашій державності 1180 років, і ми знову захищаємо її від агресора, щоденно наші герої зберігають мир і спокій. За цих умов нам багато вдалося і багато чого не вдалося. Але спільні дії парламенту, Президента, уряду показали те, що ми вміємо працювати злагоджено і давати позитивний результат. Ми домоглися скорочення тіньової економіки до 30 відсотків від ВВП, що на 10 відсоткових пунктів нижче, ніж в 15-му році. Уряд побудував понад 6 тисяч 800 кілометрів доріг. Фахівці Мінекономрозвитку разом із міністерствами і Верховною Радою, комітетами, депутатами розробили нове законодавство, яке дозволить залучати системні інвестиції в транспортну, портову, Інтернет інфраструктуру України. Дякую колегами міністрам за підтримку даного напрямку. Вчора ми підписали меморандум з Міжнародною фінансовою корпорацію групи Світового банку, щоб залучити міжнародних експертів та міжнародний досвід до роботи над проектами державно-приватного партнерства. Це ефективний інструмент залучення великих інвестицій у будівництво доріг, портів, мостів, великих інфраструктурних об'єктів, а також проведення широкосмугового Інтернету по всій території України. Уже кілька пілотних проектів і навіть інвесторів, які очікують можливості взяти участь у цих проектах. Приклади в Європі, приклади в Туреччині, Туреччині, приклади в Австралії є різних галузей державно-приватного партнерства. Скажу більше, втілення таких проектів означає якісні дороги та плюс 5-7 відсотків щорічного зростання ВВП, а також десятки, тисячі нових робочих місць в регіонах України. Разом з Національним банком ми проводимо валютну лібералізацію. Вчора почали діяти норма, яка скасовує обов'язковий продаж валюти. Гривня уже тривалий час демонструє стабільність. За останній час уряд скасував не 100, не 200, а 800 застарілих або неефективних регуляторних актів. Ми впевнені, що це позитивно вплине на бізнес-клімат України. Структурні реформи у всіх ключових сферах дозволили Україні суттєво укріпити свої позиції у міжнародних рейтингах. Але треба впорядковувати внутрішні процедури і якість життя людей. Міністерство економічного розвитку разом з міністерствами проводить велику роботу. і Міністерство економічного розвитку слід наділити повноваженнями у сфері розвитку цифрової економіки. Уже 3 роки Мінекономрозвитку активно розвиває цифровий порядок денний для України. Однак слід, нарешті, скоротити невластиві функції інших органів влади у сфері цифровізації. Україна повинна діяти за прикладом колег європейців та змінити традиційне Міністерство економіки на Міністерство цифрової економіки України. Слід також оптимізувати роботу комітетів парламенту, де має бути ефективний комітет з цифрової економіки. Подальша робота в сфері інтелектуальної власності є запорукою позитивних змін у розвитку українських інновацій, стартапів, цифровізації. Вчора я особисто відкривав форум, де розпочав процес формування стратегії розвитку інтелектуальної власності в Україні. Її сформують найкращі українські і міжнародні експерти Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Саме єдність депутатів Верховної Ради, уряду і Президента може покращити і збільшити пріоритетні напрямки інтелектуальної власності, які зможуть дати економічне зростання 8-9 відсотків щорічно, що вкрай потрібно сьогодні Україні. Зусилля уряду вже вплинуло на життя українських родин, ми вгамували інфляцію на рівні 8,8 відсотка у квітня 2019 року, а зарплати зросли. Сайти пошуку роботи кажуть, що в приватному секторі середня зарплата в квітні 19-го року складає майже 440 доларів в еквіваленті за курсом Нацбанку. Передусім це означає, що приватний сектор покращив свої справи і має можливість платити вищі зарплати. Наступний крок – це збалансувати середні доходи і особливо витрати українських родин. Зростання економіки має означати вищий дохід, а модернізація економіки, підтримка українського виробництва, заходи з енергоефективності повинні забезпечити нижчу собівартість української продукції. У перспективі ми повинні сформувати сильний клас клас середній в Україні. Величезним досягненням було укладення про вільну торгівлю з ЄС, що дозволило зробити ЄС основним торгівельним партнером для України і компенсувати втрачений російський ринок. Як ви знаєте, сьогодні частка ЄС в експорті товарів і послуг складає 42,6 відсотка, і вона постійно зростає. У 18-му році ми стали експортувати до ЄС на 15 відсотків більше товарів. Разом з тим ми вийшли на ринки Африки, Близького Сходу, Південної Америки, Азії. Родюча українська земля, працьовиті люди і талант українських фермерів дають цей щедрий врожай. Наприклад, у 2018 році – це 70 мільйонів тонн, що є рекордом за роки незалежності України. Наша країна виробляє аграрної продукції на 850 мільярдів гривень та експортувала на 18,6 мільярдів доларів тільки за 2018 рік.Частка присутності української продукції на ринках Європи збільшилась до 33,5 Разом із збільшенням експорту зернових ми прагнемо посилити можливості для високотехнологічного виробництва, переробки, формування спільних підприємств. Тому слід розвивати IT-індустрію та цифровізацію у фермерстві, особливо у малому і середньому агробізнесі. У 2016-2018 роках ми продовжили працювати над можливостями для українського бізнесу: уклали Угоду про вільну торгівлю з Канадою і Ізраїлем. Щоправда все чекаємо, доки парламент ратифікує угоду з Ізраїлем, і вкотре закликаю зробити цей якнайшвидше. Цифрові сервіси також треба розвивати значно ширше. Як приклад. серпня 2016 року система електронних публічних закупівель ProZorro стала обов'язковою для використання по всій території України. Це спільна робота нашої команди: Мінекономрозвитку, міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів, відомств, комітетів Верховної Ради, міжнародних партнерів і донорів. Реформа децентралізації, яку проводить уряд, дозволила ефективно запустити систему ProZorro.Продажі. Продажі, які сьогодні працюють вже в 24 регіонах України, до неї підключено 238 міст та селищ. За півтора року кількість аукціонів зросла майже в 10 разів і становить 3,5 тисячі аукціонів. На цих аукціонах органи самоврядування продають, здають в оренду комунальне майно, проводять малу приватизацію, надають право розміщення реклами, проведення ярмарок, надання послуг, паркування та розваги. Сьогодні у громадах малий і середній бізнес є основним учасником торгів в системі ProZorro. Кожного місяця у ній реєструється майже 5 тисяч нових постачальників, серед яких майже 80 відсотків це представники місцевого бізнесу, що діють у межах однієї двох областей. Перехід на електронні майданчики для проведення державних закупівель державного майна та мала приватизація – це успішні приклади, які ми повинні продовжувати. Так, з серпня 2018 року, тобто за 10 місяців Фонд державного майна через ProZorro.Продажі продав 440 таких само не дуже привабливих об'єктів на суму майже півмільярда гривень. Це в 10 разів більше, ніж було продано за весь 2015 рік. Конкуренція і прозорість в черговий раз покращила ефективність роботи загалом. За десять місяців мала приватизація принесла державі 1 мільярд 60 мільйонів гривень. Працюють два нових портали для громадського контролю за використанням міжнародної технічної допомоги та за державними підприємствами. Вже зараз кожен охочий може зайти на сайт зі свого смартфону і подивитися онлайн інформацію, фінансовий стан 3,5 тисяч державних підприємств. Скоро цю інформацію доповнимо фінансовою звітністю в електронному форматі. Будь-хто зможе побачити, які підприємства є прибутковими, які приносять збиток. Це дозволить прийняти рішення про подальшу ліквідацію, приватизацію або корпоратизацію держпідприємств, а також прозоре формування спільних підприємств на базі держави. Окрема робота підтримки малого і середнього бізнесу в регіонах. За останній рік ми провели 34 заходи, де взяли участь півтори тисячі підприємців з сімнадцяти регіонів України. Щодо можливостей програми ЄС COSME Це дає можливість залучити 50 мільйонів євро для малих і середніх підприємців. Завдяки співпраці з Німеччиною (16-18-ті роки) 437 українських підприємців взяли участь у цій програмі і уклали контракти більш як на 360 мільйонів гривень. Доступ до малих адміністративних послуг стає кращим для бізнесу і громадян. На сьогодні у країні функціонує 787 центрів подання адміністративних послуг, 95 віддалених місць для роботи адміністраторів, а також три мобільних центри. Ми багато зробили для армії. З 2014-го для забезпечення обороноздатності силових структур передано близько 26 тисяч одиниць озброєння, зброї, військової техніки українського виробництва. 7 тисяч з них – абсолютно нові та модернізовані зразки. Мінекономрозвитку за підтримки народних депутатів Верховної Ради, комітетів, Президента України домоглося збільшення у 100 разів фінансування АПК з 30 мільйонів 16-го до 3,2 мільярда у 18-му році. Завдяки цим коштам за 3 роки на підприємствах АПК впроваджено у виробництво більше 200 розробок новітнього озброєння військової техніки. Реалізація проектів нового в середньому триває 2-4 роки. Сьогодні можна говорити про конкретні результати. Тільки система реформ забезпечить масштабне зростання економіки, треба сміло відходити від залишків радянської планової економіки, яка досі живе у багатьох галузях. Але в умовах зміни політичного ландшафту повинні залишитися незмінними ключові пріоритети розвитку України, економіки, суспільства. Ідеться про ЄС і НАТО, але й про пріоритетні економічні реформи: підтримка просування експорту, спрощення бізнес-клімату, реформа державних закупівель, реформа управління держвласністю, розвиток промисловості та оборонно-промислового комплексу, реформа в сфері інтелектуальної власності, розвиток цифрової економіки і новацій. Тому я пропоную вам до завершення сесії включити в порядок денний, розглянути три, лише три законопроекти, які суттєво стимулюють економічний розвиток України: (друге читання) 8125, який реформує сферу концесійного законодавства; законопроект щодо стимулювання інвестиційної діяльності (8124), позиція України в рейтингу ведення бізнесу і проект про економічну декомунізацію (4650) Оксани Продан, який передбачає полегшення тиску контролюючих органів. Ми також маємо з вами борг перед шахтарями. І нам потрібно провести зміну, і домовлено є відповідно процедурно з бюджетною комісією уряду про вирішення даної проблеми. Слава Україні! Слава Україні! Дякую, Степан Іванович. Дякую за доповідь. І, колеги, хочу нагадати, що в нас спочатку іде запис на запитання від фракцій, а потім – від народних депутатів. Тому прошу всіх представників фракцій, хто має намір дати запитання до уряду, провести запис. Будь ласка.

Доброго дня. У мене питання по програмі "Доступні ліки". З 1 квітня в програмі почали працювати електронні рецепти і одразу ж виникли проблеми. Перше: кількість аптек, які доєдналися до програми, різко скоротилася. Друге: обслуговування одного електронного рецепта займає 10-15 хвилин, а якщо у людини 2-3 рецепти, то його і під годину повинні обслуговувати. Третє: електронна система працює з величезними збоями. Хворі люди днями стоять у чергах і не можуть отримати ліки. У мене чітке питання: хто конкретно за це відповідає і чому система, яка повинна працювати для людей, змушує їх відмовлятися від лікування або годинами стояти в чергах? Я прошу не тільки усної відповіді, я прошу своє запитання розглядати як звернення народного депутата і отримати його хочу письмово. Дякую за запитання. Шановні колеги народні депутати, хочу доповісти, що онлайн закупівлі через ProZorro для медичних установ, 25 квітня стартував перший державний онлайн-магазин на базі ProZorro. Є принципи, які сьогодні впроваджуються, – Ніяких чиновників, ніяких посередників. Наразі проект працює в київських… пілотному режимі, поширюється на відповідно допорогові закупівлі. Разом з тим дерегуляція цін на медичні засоби. 6 березня в рамках дерегуляційного Кабміну уряд підтримав нашу пропозицію та скасував цінове регулювання на медичні вироби при закупівлі за державні кошти, бо скасував цінове регулювання на медичні вироби, при закупівлі відповідно штучно робили дефіцит і інші проблеми. І третє – перехід на уніфікований класифікатор медичного обладнання. Цей класифікатор використовують в 70 країнах світу я хочу сказати, що цей приклад ми будемо, переходу українських медзакладів на міжнародний уніфікований класифікатор, означає знищення маніпуляцій медичних закладів щодо існуючих препаратів і іншого. Разом з тим конкретне питання, яке ви дали, це є депутатський запит. І друге. Роман Романович Ілик – заступник, будь ласка. 10:26:54 ІЛИК Р.Р. Всім доброго дня. Пане Андрію, дякую за запитання. Я спробую бути конкретним в конкретних ваших запитах, які прозвучали. Насамперед, ми підготуємо, звісно, письмову відповідь, враховуючи те, що це депутатський запит. Водночас я хочу сказати, що політика доступних ліків, вона є успішною, тому що переважна більшість українців, яка користується програмою, мають можливість сьогодні безоплатно або з невеликою оплатою отримувати ліки від найбільш поширених захворювань – це серцево-судинні, бронхіальна астма і діабет ІІ типу. Водночас з квітня цього року програма адмініструється Національною службою здоров'я України. Більше 5 тисяч аптечних закладів уклали угоду на те, щоби співпрацювати з Національною службою, яка є оператором, яка забезпечує фінансові операції по розрахунку. Звісно, впровадження електронного рецепту в таких масштабах, в масштабах країни, в національному проекті викликає в окремих місцях певні затримки, певні труднощі. Вони пов'язані як з центральним компонентом роботи в самій службі національній, так зокрема і в місцевих інформаційних системах, і зокрема в закладах, де немає ще технічної можливості виписати в електронному вигляді рецепт. Ми розглядали дві опції запуску програми. Це, або перша опція – це робота програми в рамках паралельного паперового рецепту і електронного. Другий формат – це тільки в форматі електронного. Зупинилися на моделі тій, яка працює сьогодні. Звісно, вона сьогодні, до неї є певні питання, але вони обов'язково будуть врегульовані і програма буде і надалі працювати на повну потужність. Дякую за запитання. І ми підготуємо письмову відповідь. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується Скорик Микола Леонідович. 10:28:55 СКОРИК М.Л. Доброго дня, шановний Кабінет Міністрів. У мене наступне запитання. тижнів тому я побачив на вулицях мого міста Одеси такі борди, на яких було написано: "Україна це не просто місце на карті". І був знизу такий тег: "Уряд Гройсмана". Я направив запит до Кабінету Міністрів: за чий рахунок фінансуються ці борди. І виявилося, що на ці борди уряд витратив 13 мільйонів 389 тисяч гривень. Чи вважаєте ви, що це адекватно в цій ситуації? Чи є команда Гройсмана на сьогоднішній день? Тому що я знаю, що ви в різних політичних партіях на сьогоднішній день. І чи правильно це? І наступне питання. Чи знаєте ви про ситуацію, яка складається завдяки діями міністра охорони здоров'я, так званого міністра охорони здоров'я пані Супрун, навколо Одеського національного медичного університету, де студенти та викладачі майже 5 місяців не отримували заробітну плату. Чи вважаєте ви, що це нормально в Україні на сьогоднішній… Пане Микола, дякую вам за запитання. Якщо ви дали депутатський запит, ясно, буде і відповідь. Я хочу сказати, що уряд сьогодні є український. Уряд призначений парламентом. Уряд сьогодні і міністри виконують функції, покладені згідно закону. І на сьогоднішній день з точки зору певних відповідей по конкретних грошових питаннях дадуть по запиту. Прем'єр-міністром сьогодні у нас є Володимир Борисович Гройсман. По медицині це питання, яке ви дали, по закладу, Роман Ілик, прошу, будь ласка. дякую за запитання. звертає на особистісні якості виконуючого обов'язки міністра, і сказати вам наступне. Зверніть увагу, людина приїхала, залишивши Сполучені Штати Америки, жити в Україні для того, щоб сьогодні змінювати і трансформувати медичну галузь, робити все для того, щоб люди отримували вчасну доступну медичну допомогу. Тому сьогодні будь-які заяви на кшталт того, що це робиться невірно, я вам дам відповідь. Вони, зміни, які відбуваються в країні, трансформація галузі, відбувається відповідно до чинного закону, який проголосований в стінах парламенту більшістю народних депутатів. Це передбачає автономію медичних закладів, це передбачає все, що пов'язано зі зміною моделі фінансування. Це передбачає створення нового національного органу – Національної служби здоров'я України. Це передбачає зміну фінансових гарантій і визначення чіткого пакету фінансових гарантій про те, що буде платити держава в наступному році на рівні вторинної ланки. На рівні первинної ланки зміни відбулися. І ті, хто сьогодні є на територіях, хто працює в регіонах, уже сьогодні може отримати фідбек від працівників про те, що реальні зміни на первинці працюють. Саме тому сьогодні міністерство системно працює над тим, щоб у формі гарантованого пакету, гарантованого переліку послуг було визначено чітко, що працюватиме з 2020 року, з січня, в Україні як національний масштабний проект відповідно до закону. Саме тому… Веде Запрошую до слова народного депутата Олександру Кужель. 10:33:06 КУЖЕЛЬ О.В. Олександра Кужель, фракція "Батьківщина". Ви знаєте, я даже обговорювати те, що зараз була доповідь, не можу. Тому що повинна бути фахова розмова. А це, перепрошую, наперстничество. Там кожна цифра і не грає з другої. Я дуже прошу згадати, що місяць тому я попросила Прем'єра, переведіть в ProZorro поставку вагонів для аграріїв. 3 мільйона доларів – ежемесячно хабарі, 3 мільйони! І ви розказуєте, що ви підтримуєте. Я прошу ще раз, дайте мені відповідь на депутатський запит щодо питання установки ProZorro на подачу вагонів для аграріїв. І друге питання. Чому з вересня 18-го року припинена виплата грошової допомоги особам рядового і навчальницького складу Служби цивільного захисту Державної служби надзвичайних ситуацій, яка виплачувалась в разі загибелі, травми, поранення, захворювання, з вересня 18-го року. Ми вимагаємо командою "Батьківщини" відновити з першого… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вимагаємо згідно закону відновити і виплатити виплати складу Державної служби надзвичайних ситуацій, і перевести на ProZorro подачу вагонів. Дякую. Хто буде відповідати? 10:34:32 КУБІВ С.І. Шановна пані Олександра, щодо вашої оцінки, я завжди, завжди пишався, пишаюся нашою з вами співпрацею. Щодо дискусії цифр, вони базувалися на офіційних даних статистики, яка сьогодні є не відмінена, а це є закон. І третя позиція – щодо запиту по ProZorro. По запиту виплати ми сприймаємо вашу пропозицію як депутатський запит, і ви у відповідний термін отримаєте відповідь. Дякую.

Під час зустрічі з громадянами на своєму виборчому окрузі дуже багато піднімають питань по аграріях, по кропленню полів, що не можна дихнути, використовують не знати які препарати. Тому я вимагаю заборонити реєстрацію препаратів на основі гліфосату, ацетохлору, сполук з групи неонікотиноїдів, тіаметоксам, клотіанідин і так дальше. Тобто ці препарати, які шкодять. Люди кожен раз на зустрічі говорять, що, коли починають кропити поля, не можна ні дихнути, ні вікно відкрити, діти хворіють, задихаються, в горлі пече. Наведіть, будь ласка, Дякую вам за запитання. Воно є дуже актуальне. І хочу сказати, що Асоціація аграріїв, Асоціація бджолярів, які дали відповідний запит до Кабінету Міністрів, разом із спеціалістами профільними даної галузі провели робоче засідання. Друге. Питання чіткої програми було розглянуто публічно на урядовому комітеті і прийняті заходи, включаючи два законопроекти, які передані на площадку комітету. Третє. Щодо поточних запитів, які ви сказали, я надам слово пану Топчію Володимиру – заступнику міністра аграрної політики. 10:36:48 ТОПЧІЙ В.М. Дякую. Дійсно, проблематика така існує. Із початком польових робіт, із початком виконання робіт, пов'язаних з захистом посівів від шкідників, на жаль, такі події трапляються. І по кожному випадку, по кожному зверненню є відповідні реагування, є відповідні вивчення ситуації на місцях, як і силами Держпродспоживслужби, так із залученням тих чи інших структур, які мають відношення до питань контролю за дотриманням регламентів, за дотриманням порядків. І по кожному такому от випадку є результати, які, ми сподіваємося, що в часі в майбутньому значно суттєво скоротять, а, в принципі то мають, ця така от негативна практика повинна відійти в історію. Дякую.

Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Я хотів би запитання дати пану Омеляну, міністру інфраструктури. Я хотів би все-таки наголосити, бо те, що все-таки в неоднозначному і в багатьох виступах мене з трибуни Верховної Ради і запитання до уряду постійно я задавав одне питання. Це по знову ж таки на Вінниччині, це дорога Вапнярка-Високе-Крижопіль. Слава Богу, вже вчора почали там, пару ямок вже закидали. І я вам скажу, що на кінець то керівник облавтодору був в Вапнярці і це все бачив. Він бачив, що добивається дорога та румунська, яку румуни строїли будували її ще в 43-му році. там потрібно капітально ремонтувати. Цих кілька ямок, які вони закидали там, це воно нічого не означає. Я дуже прошу, хоч це не правова ваша підзвітність,

Дякую, шановні народні депутати. Хотів би почати з того, що насправді Вінниччина не обділена фінансуванням на ремонт і будівництво доріг. По-друге, я би дуже попросив, щоби всі народні депутати, які сьогодні перебувають в залі, будуть переобрані, і нові народні депутати, голосуючи бюджет 2020 року, пам’ятали аксіому:

Ви дуже справедливо сказали, що дорога будувалася ще за румунів, за румунської окупації. Хотів вас повідомити, що в окремих областях ми зараз будуємо дороги, які техніку бачили останній раз 100 років тому назад. Ми можемо зробити дороги якісно по всій Україні лише за однієї умови: є гроші, є дороги. По-іншому не буде. Дякую. Дякую. Запрошую до слова від фракції "Самопоміч" народного депутата Сергія Кіраля. 10:40:15 КІРАЛЬ С.І. Степане Івановичу, питання до вас по вашому профілю. І це в основі є кількох депутатських запитів, які я скеровував і до вас особисто і до міністра фінансів. акціонером, одним з акціонерів Чорноморського банку розвитку. З моєї інформації і з того, що публікується на сайті банку, видно, що банк абсолютно взятий під контроль Російською Федерацією. Фінансує переважно проекти в Російській Федерації, зокрема нещодавно був підписаний меморандум з Ростовською областю, звідки вони присилають танки і зброю до України і стріляють наших хлопців, для розвитку цього регіону. Ви особисто берете участь в засіданнях цього банку. Представником від України є сумнозвісний пан Пятницький. Разом з тим Україна не є членом Банку розвитку Ради Європи, який фінансує в великій мірі соціальну інфраструктуру, наприклад, модернізацію пенітенціарної системи, медичні заклади і садочки.

фінансувати Росію і, нарешті, зайнятися нашою соціальною інфраструктурою. Дякую. 10:41:41 КУБІВ С.І. Дякую вам за запитання. Я би, перше, говорив, що фінансування вироблення зброї, те, що висказали, це неправда, бо це відсутнє в положенні і існуванні даного банку. Це неправда. І не робіть політичних неправдивих заяв. Друге. Те, що я брав участь зараз на річних зборах, це правда. Ми звіт відповідно зробили публічний. Третє. Всі проекти України, в тому числі і по малому і середньому бізнесу, які подавала держава Україна, є профінансовані. Четверте. Ви правдиво кажете, що треба збільшити кредитування для України з даного банку. Це питання я поставив на засідання. Є рішення кредитного комітету про співпрацю з державними банками на досить немалу немалу суму для України. Ми вирівняємо тоді баланс. Те, що ви пропонуєте, і коли формувався банк, ситуація саме в басейні Чорного моря була зовсім іншою. Процедура перекидки капіталу інша. Це питання, яке потрібно врегульовувати. Це питання ми також обговорювали, відповідно, на робочому засіданні уряду. А відносно участі в інших банках, це теж питання, яке треба приймати на рівні уряду. Воно заслуговує на певну повагу і вивчення на майбутнє. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І від групи "Воля народу" запрошую до слова народного депутата Сергія Шахова. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановний Степан Іванович, скажіть, будь ласка, ви знаєте, що на Луганщині екологічна катастрофа. Тридцять дев'ять шахт на тій території стоять повністю затоплені. Міста Золоте, Гірське, Тошківка (Попаснянський район). Це мені повідомили мої помічники, Сергій Вельможний, про те, що сьогодні відключена повністю електроенергія за борги. Луганське енергетичне об'єднання змивається повністю над шахтарями і не дає електроенергію, мінімум відкачка йде води. Якщо ця вода щолочна попаде в Сіверський Донець, а потім в Азовське море, буде, дійсно, екологічна катастрофа не тільки на Луганщині, а по всій країні. Зверніть на це увагу. По-друге. Скажіть, будь ласка, коли все ж таки звернуть увагу на луганські дороги? Нікого немає, і тільки на 2020 рік виділені якісь гроші… ШАХОВ С.В. Я вимагаю, щоб міністр поїхав, я б просив весь Кабмін виїхати на Луганщину, хоча б один проїхав… Дякую вам за запитання. Хочу вам сказати, що те, що я обіцяв вам минулого засідання Верховної Ради, міністр інфраструктури пан Володимир Омелян чітко дав відповідь по кожному питанню, ви зараз копію можете отримати, бо вона фізично ще не дійшла по пошті. Друге. Міністерство інфраструктури на виконання доручень, які були зроблені по двох засіданнях у Верховній Раді, дало чітку інформацію Державного агентства автомобільних доріг. Як 14-15-й рік, формування аудиту, про що ви просили, і питання розгляду вкладання доріг у суму 2,5 мільярда гривень. Оце питання ви отримаєте, відповідно, зараз відповідь, шановний пан народний депутат. Щодо вугільної промисловості і щодо шахт. Ми прекрасно розуміємо, що вугільна промисловість є сьогодні однією з базових галузей національної економіки України. Ми розуміємо, що ефективність функціонування теплової енергетики, металургії, комунального господарства залежить від саме якості саме якості і від ціноутворення на вугілля на ринку. Я також хочу сказати, що, починаючи з 2014 року, фінансування технічного переоснащення очисних прохідницьких вибоїв, стаціонарного обладнання і екологічного напрямку фізично не може проходити по тій причині, що всього 33 шахти загальною виробничою потужністю 11,7 мільйона тонн, які експлуатуються, на 01.01.19-го року відсотки сьогодні є на підконтрольній території. Решта питання вивчається, і ми розуміємо глибоко цю проблематику. І хочу надати слово заступнику якраз міністра енергетики Корзуну Анатолію, будь ласка. Дякую. Шановні народні депутати! У вашому питання є, так, дійсно, проблема, яка існує, це загроза підтоплення наших підприємств, шахт, які знаходяться на неконтрольованій території. будівництво і розширення водовідливного комплексу конкретно на шахті "Золоте" в Первомайському районі. І на сьогодні ситуація перетоку води з шахт неконтрольованої території знаходиться на контролі і за моїм… за інформацією на сьогодні особливої загрози не несе. Дійсно, є проблема з очисткою

водойм і довкілля. Дякую за увагу. Отже, тепер запитання від народних депутатів. Тому я прошу всіх депутатів, хто має намір дати запитання уряду, провести запис. Будь ласка.

Шановний Степан Іванович, я прошу послухати уважно, бо це питання стосується 300 тисяч мешканців Західного Донбасу. Я вже, до речі, неодноразово звертався до уряду і особисто до Гройсмана стосовно напруженої ситуації із забезпеченням питною водою мешканців Західного Донбасу. Є таке підприємство "Дніпро-Західний Донбас", яке має 100 відсотків державної власності. Там нефаховий очільник цього, я звертався, наведіть, будь ласка, порядок, щоби люди мали змогу бачити, чи є перспектива цього водогону. На зараз немає ні перспективи розвитку його, нічого нема. І ми можемо залишити 300 тисяч людей без води, а це тоді буде не тільки місце на карті, а це…

Я кажу, що люди чекають відповіді, але не бачать ніякої перспективи. Я вважаю, і багато хто вважає, і мери міст, і районних адміністрацій вважають, що це повинно перейти на регіональний рівень і фінансуватися, реконструкція його фінансуватися з регіонального рівня, бо це дуже важливо. Ну, вважайте, що робити без води людям? А вода повинна мати ще й якісний характер. Я хочу вам подякувати за запитання. Хочу сказати, що ще в 2016 році я особисто за дорученням Прем'єр-міністра і Геннадія Зубка провели декілька принципових нарад щодо технологічного забезпечення водопостачанням не тільки частину Луганської і Донецької областей, включаючи й частину Дніпропетровщини, коли ми розглядали це питання. Тому що згідно міжнародних стандартів була зроблена робота і Мінрегіоном, і обласними державними адміністраціями щодо забезпечення водою і непідконтрольних територій, що виконуємо ми й до сьогодні. Була така фірма "ЛЕО". Нагадую всім, чим у випадку цим ми займалися. Питання, яке ми зараз поставили, воно є дуже важливе і з точки зору оцінки якості керівника і параметрів виконання обов'язків. Я думаю, ми порадилися з паном Геннадієм Зубком, ми запросимо відповідну інформацію, дайте нам будь ласка, запит, запит, і ми рівно, і ми рівно напротязі минулого тижня дамо відповідь пряму на ваші питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний Степан Іванович, в мене до вас запитання як до члена уряду. Чи вважаєте ви припустимим і нормальним, коли члени уряду, які беруть участь зараз у передвиборчій гонці, використовують свій адмінресурс і свій вплив, не пішовши у відпустку, як це передбачено українським законодавством, насправді, написавши відповідні заяви, їздять по Україні і влаштовують тури всілякі, які будуть рятувати тепер Україну? Це стосується, до речі, того, що ви зробили. Ви добилися того, що, наприклад, терикон, який горів, виділив 12 мільйонів гривень Степна Іванович Кубів, про це всі знають і на моєму окрузі. Так зараз міністр екології їздить і розказує як він буде рятувати Львівщини, а не ви врятували цю Львівщину. Дайте, будь ласка, прошу вважати це як депутатське звернення, станом на сьогодні хто із діючих міністрів і заступників міністрів написав заяви в зв'язку із участю у виборах і уряд, який прийняв рішення, і Прем'єр-міністр про звільнення від виконання обов'язків їх на час передвибор...

Перше. Хочу подякувати за запитання. По-друге, подякувати за ту оцінку, яку ми вами зробили за 3 роки по проблематиці Червонограда, Великих Мостів, Соснівки і, в тому числі, проблематики щодо екології. І ми її вирішили, включаючи і певні дорожні, і фонд зарплати шахтарям разом із паном Михайлом, який в команді працював з нами як народний депутат, Бондар мається на увазі. А друге питання відносно того, чи пішли - не пішли, но уряд повинен працювати. Хочу вам сказати, що навіть по електронній пошті подивитися, можна отримати ту чи іншу інформацію відносно участі на роботі чи не на роботі. Відносно запитання людини, яка іде на балотування або приймає участь відповідно у виїздах в регіони по округах, вона повинна діяти згідно чинного законодавства. Таку інформацію ви отримаєте, то, будь ласка, дайте і ми будемо рахувати вашу інформацію як запит народного депутата, і відповідно ви отримаєте відповідь по кожному міністру, по кожному члену уряду. Дякую. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". У мене питання до пана Кубіва. Питання дуже просте і водночас дуже складне. На жаль, уряд так і не презентував нам за всі ці роки роботи своєї стратегії економічного зростання України, хоча весь народ України очікує мінімум щорічного зростання. Але й інша проблема – світова рецесія. Про це вже всі давно говорять. Очевидно, що світ у наступні рік-два буде переживати серйозне падіння економіки. Вже зараз це почалося з 4 відсотків, Світовий банк фактично зафіксував 3,2 відсотки рівень зростання Дякую. якимось чином до світової рецесії, чи готує уряд якийсь план стримування інфляції, стримування падіння валюти? І чи розумієте ви, що будемо робити, якщо, наприклад, за півроку почнеться економічна криза у світі? Дякую. Ви знаєте, перше: треба було бути вам, коли я давав сьогодні виступ 15 хвилин, де були якраз вмотивовані певні позиції. Друге: я не знаю, від якої ви зараз політичної сили даєте запит, але ці запити прогнозів рік тому від вашої політичної сили, на превелике щастя, не справдилися щодо росту, щодо розуміння і так далі. І третє. Ми розуміємо, що сьогодні формування макростабілізації світових ринків є непросто, тому що глобальні процеси впливають. І спад економіки на різних континентах і американського, і європейського, азіатських ринків проходить, включаючи певні впливи макропоказників щодо прогнозу і економічного, і фінансового. На сьогоднішній день Україна чітко розуміє свою відповідальність: уряд, Національний банк, Рада фінансової стабільності, яка часто проходить, і ми чітко представили і розглядали декілька раз в дискусіях прогнозування макропоказників, відповідно фінансової стабільності на 3 роки. Це вперше робилося. І в рамках ризиків, про які ви говорите, це дійсно є правильне питання. Ми його розглядали і ми в постійному режимі вивчаємо впливи згідно тої статистики світового рівня і регіональності, яку ми маємо. Тобто це питання аварійного плану, це питання управління забезпеченням золотовалютних запасів, формування принципів і політики щодо валютних резервів, формування щодо ринку валюти. Але, на превелике щастя, ви є свідком, що політична турбулентність виборів на протязі останніх півроку не впливає на валютний ринок, тобто дії і Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Національного банку України відповідають тим правилам, які сьогодні підтверджують стабільність. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Павло Кишкар, Народний Рух України. Прошу передати найбільшому поборнику української державності в Парламентській асамблеї Ради Європи Бориславу Березі. Дякую.

тут в сесійній залі, ви сказали, що питання грального бізнесу дуже важливе і я отримаю відповідь ще до середи, до того як відбудеться Кабмін. Питання навколо того, що неможливо зараз закривати той гральний бізнес, який заполонив вулиці міст України. І ви сказали, що ви мені відповісте, що робити, тому що цьому заважає лист від Мінфіну, який треба відізвати і закінчити це ґвалтування України. Я досі не отримав від вас відповіді. Ви всі мовчите. Але вчора я почув від Президента України, що він готовий займатися цим питанням. Тому я хочу заслухати у вас одну єдину відповідь. Ви вже залишили це питання… 30 секунд, будь ласка. БЕРЕЗА Б.Ю. Ви залишили це питання, що хай йому грець, хай хтось інший розбирається, чи ви все ж таки відповісте мені, коли ви відізвете цей лист від Мінфіну, який дає можливість гральним закладам працювати на вулицях Києва, незаконним гральним закладам, але завдяки вашому листу це можливо. І заважає правоохоронним органам закривати ці салони. Дякую. Шановний пане народний депутат, хочу сказати, те, що ви говорите, це добре, але те, що ми мовчимо, це не означає, що ми не працюємо. І коли ми з вами спілкувалися тут біля мене, хочете підійти, і я вам покажу зараз, ми провели нараду разом з Міністерством фінансів… вислухав уважно, де чітко визначено діюче правове поле Закону про державні лотереї, про монополію і про заборону грального бізнесу, де визначено сьогодні проблематику ринку лотерей з 2013 року, де визначено сьогодні 80 відсотків всіх ставок державної лотереї припадає на лотереї, подібні іграм, які заборонені законом. Сьогодні, я хочу вам сказати, є чисто гральна залежність – ігроманія – і визначено позиції лотерей в цілому, їх дослід. Разом з тим, з Міністерством внутрішніх справ ми провели другу нараду, де визначені основні проблеми регулювання лотерей, які я теж хочу вам відповісти. Тобто ми отримали рівно за 10 днів три фундаментальні наради спеціалістів, які сьогодні окреслили проблему, ризики, базове законодавство і зміни його. Я готовий це вам дати, щоб ви подивилися. А запит ви отримаєте буквально в понеділок. Є всі документи. Прошу підійти, я вам покажу. Дякую.

Є, бачите, думки альтернативні в залі. Отже, ні, я не продовжую, звичайно. Але за 3 хвилини фактично тільки одна людина встигає. Я надаю ще одній людині Шухевичу, але більше не можу надати. Будь ласка, Кужель передає Рябчину слово для запитання. Будь ласка. 11:01:10 РЯБЧИН О.М. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Питання стосовно тарифів та ринку природного газу. Шановний уряд, я розумію, що зараз не є опалювальний сезон, що зараз тепло, жарко, зміна клімату. І ви не думаєте про те, яким чином країна буде входити в цей опалювальний сезон. А якщо проаналізувати якщо проаналізувати – питання газовидобутку провалено. І українці не будуть отримувати більше дешевого українського газу. Питання тарифів не знижено. При тому, що зараз на ринку європейському ціни наднизькі, а українці ще платять високі тарифи. І це з тим, що у нас "Укртрансгаз" б'є на сполох через мільярдні борги. У них 2,3 мільярда гривень боргів, вони не платять своїм контрагентам. І це виглядає, як просто штучне банкрутство компанії і підготовка під можливу приватизацію в тому числі і нашої газотранспортної системи. Скажіть, будь ласка, що уряд робить, щоб українці нормально увійшли в опалювальний сезон, платили нормальні, адекватні тарифи і споживали власний, український газ? І що у нас з "Укртрансгазом", який зараз банкрутує і каже про дефолтний стан "Нафтогазу"? Дякую. Це дуже важливе запитання. Цінова політика і формування, і підготовка до опалювального сезону 19-й і 20-й рік – це є пріоритет. Цей пріоритет щодо опалювального сезону презентувався на робочій нараді уряду і виставлена концепція, якими кроками будемо йти. видобування і плану видобування, є затверджена теж відповідна програма і профільного відповідно міністра. Ми це приймемо як запит ваш. І відповідно у нас ще буде можливість і так поспілкуватися, і в прямому ефірі, коли буде засідання Верховної Ради. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шухевич передає слово для виступу Оксані Корчинській. Будь ласка, пані Оксана. І зважаючи на демократичні процеси в Раді, потім ще слово Долженкову. Будь ласка. Доброго дня! Пане Голово, я прошу 2 хвилини. Звертаюсь до Міністерства оборони. Шановний Іван Степанович, скажіть, будь ласка, про що думали Міністерство оборони і Генеральний штаб, коли видали зараз приказ про скорочення більше тисячі медичних посад у військових шпиталях, які за 5 років прийняли більше 12 тисяч поранених? Щодня у нас є поранені, щодня у нас є травмовані. Ви збираєтесь скоротити тисячу медичних посад у військових шпиталях на користь тилової служби. Скажіть, будь ласка, ви розумієте, що це призведе до закриття єдиного центру в Ірпені для ампутантів, єдиного реабілітаційного центру для нейропоранених, наших єдиних санаторіїв, які приймають наших військовослужбовців? Ви зараз скоротите кращих людей, кращих військових лікарів і медсестер нашої країни. Під час війни, нагадую, що за 5 років жодної додатково штатної посади не було надано військовим медикам… 30 секунд, будь ласка. КОРЧИНСЬКА О.А. Дякую. Ви зараз зруйнуєте нашу можливість порятунку військових в Україні. Я прошу пояснення. Тому що такий факт не може бут в країні, яка щодня захищає свою країну і коли захисники наші щодня гинуть і поранені. Дякую. щодо оргзаходів, які проводяться, в тому числі в системі медичного забезпечення. І зараз після "години запитань до Уряду" я приїду в Міністерство оборони, отримаю вичерпну інформацію і вам повідомлю по телефону. Дякую. Дякую. І заключне запитання – Долженков Олександр, будь ласка. 11:05:20 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Дякую. Олександр Долженков, "Опозиційний блок". Шановний Степане Івановичу, я до вас звертаюся з приводу кричущої проблеми, яка турбує людей. Перша проблема – це, звичайно, питання миру, яке постійно відстоює "Опозиційний блок". Але друга проблема, яка стосується, зокрема, і уряду, - це заборгованість катастрофічна, яка була, яка сформувалася станом на 2019 рік, вже більше 62 мільярдів гривень, заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги. Зокрема, більше 50 відсотків цієї заборгованості – це за спожитий газ, природний газ, тарифи на який є непосильними для людей. "Опозиційний блок" закликає встановити та впровадити механізми щодо реструктуризації або списання цієї заборгованості для людей. Адже ви бачите, що з кожним роком вона збільшується. З 2018 року вона була збільшена більш ніж на 20 мільярдів гривень щорічно. Такі темпи призведуть до того, що ми будемо мати один бюджет заборгованості. Які заходи ви вживаєте? І чи збираєтесь ви списувати, як ми рекомендуємо? Перше запитання щодо миру. Я думаю, кожна людина, яка і присутня в цій залі, і кожна людина планети потребує миру. І це найважливіше. Це перше. Друге. Відносно запитання, яке дали по заборгованості комунальних послуг і відносно розрахунків цієї цифри, яку ви назвали. Я прошу оформити запит, і по кожній цифрі треба відповідати цифрою, відповідно, за ці роки, які ви назвали. Ви отримаєте відповідну відповідь. Дякую. Отже, колеги, "година запитань до Уряду" завершилась. Зараз підсумкове слово – Степан Кубів, 2 хвилини. І переходимо до зачитування запитів. Шановні колеги народні депутати, перш за все я хотів би подякувати вам і за сьогоднішню розмову, і не тільки в залі, а ту, яку ми спілкуємося на рівні комітетів. І маю ще раз велику просьбу тих двох тижнів засідань, які будуть ще проходити. Нам дуже необхідно для підняття і розвитку, стимулювання економічного розвитку в Україні формування бази відповідної захисту щодо можливих кризових явищ, які проходять в цілому світовому економічному просторі. Це законопроект про концесії (8125), який реформує сферу концесійного законодавства і дозволить залучити інвесторів, інфраструктуру, зокрема побудову Інтернету, дороги, іноваційності. І це дуже важливо. Другий законопроект щодо стимулювання інвестиційної діяльності (8124), я говорив, щодо рейтингу ведення легкості бізнесу. І 4650 про полегшення тиску контролюючих органів на бізнес. І виконати борг перед шахтарями. Деякі непогодження були визначені і в галузі аграрної науки. Ми повинні цей борг виправити, який був створений політичними рекомендаціями. Дякую вам. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Дякуємо уряду за участь в засіданні, за дискусію. І "годину запитань до Уряду" оголошую завершеною. Успіхів вам у роботі на державу, на країну. І зараз ми переходимо до зачитування депутатських запитів. І я передаю слово заступнику Голови Верховної Ради України Оксані Сироїд. Будь ласка. Дякую. Надійшов 161 запит від народних депутатів. Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання матеріальної допомоги жительці селища міського типу Озерне Житомирського району, Житомирської області Світлані Наконечній на проведення операції на серці. Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання матеріальної допомоги жительці селища міського типу селища міського типу Іванопіль Чуднівського району, Житомирської області Лідії Насадник для лікування її онкохворого сина. Віталія Купрія до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України

до Прем'єр-міністра України щодо вжиття необхідних заходів для прискорення капітального ремонту регіональної дороги Р-51 Мерефа - Павлоград. Бориса Тарасюка до директора Державного бюро розслідувань, Генерального прокурора України щодо незаконного присвоєння вищих дипломатичних рангів народним депутатам України. Юрія Бублика до міністра екології та природних ресурсів України, заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України, міністра внутрішніх справ України про порушення конституційних прав громадян в Полтавській області при обмеженні їх доступу до лісового масиву, переданого в оренду ПАФ "Подоляка" під мисливські угіддя, та його огородження парканом. до Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо надання роз'яснень з питань технічної регламентації медичних виробів. Миколи Кадикала до Генерального прокурора України, керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури, прокурора Київської області щодо вжиття невідкладних заходів реагування та розслідування неправомірної діяльності державного реєстратора та посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що призвела до незаконного заволодіння земельною ділянкою.

щодо вжиття невідкладних заходів реагування на дії посадових осіб Фонду гарантування вкладів та державного реєстратора, що призвели до незаконного заволодіння земельною ділянкою. Андрія Немировського до міністра екології та природних ресурсів України щодо ситуації, яка склалася на території

Сергія Рибалки до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення виплати заборгованості по заробітній платі працівникам Державного підприємства "Первомайськвугілля" та Публічного акціонерного товариства "Лисичанськвугілля". Валерія Писаренка до Голови Національного банку України щодо усунення перешкод для повноцінного функціонування міжнародної платіжної системи PayPal в Україні. Валерія Писаренка до голови правління Пенсійного фонду України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного суду України стосовно призначення пенсії за вислугу років вчителям, медикам, соціальним та іншим працівникам. Михайла Бондаря до міністра культури України щодо залучення вітчизняних та зарубіжних фахівців для дослідження стану Олеського та Підгорецького замків Львівщини, та передбачення коштів для реставраційних робіт. Михайла Бондаря до голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо облаштування пішохідного переходу через залізничні колії біля залізничного вокзалу у місті Радехів Львівської області. Ігоря Шурми до першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України щодо навмисного приховування посадовими особами Міністерства охорони здоров'я України інформації перед народним депутатом, стосовно роботи оперативного штабу з реагування на ситуацію з поширення кору.

щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Уряду України в частині навмисного ненадання та приховування запитуваних відомостей відносно передачі відповідного переліку майна від Міністерства охорони здоров'я України до сфери Держпродспоживслужби. Якова Безбаха до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України стосовно забезпечення фінансування медичного закладу. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо загострення проблем у сфері охорони здоров'я та зниження доступності медичної допомоги для громадян. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ України, міністра екології та природних ресурсів України, Генерального прокурора України щодо екологічної загрози у зв'язку з використанням Новоград-Волинського полігону твердих побутових відходів, вжиття невідкладних заходів з її недопущення та притягнення посадових осіб до відповідальності. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, Президента Національної академії медичних наук України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо проведення термінової кардіологічної операції з заміни серцевого клапана за бюджетні кошти. Дмитра Шпенова до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно вжиття заходів у зв'язку із невиконанням ПАТ "Дніпропетровськгаз" постанови НКРЕКП та врахування побутовим споживачам коефіцієнту коригування показань лічильників газу. Артура Мартовицького до Прем'єр-міністра України щодо фінансування капітального ремонту водоводу "Дніпро-Західний Донбас". Артура Мартовицького до Прем'єр-міністра України щодо проблемних питань підготовки до нового опалювального сезону. Віталія Гудзенка до тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на капітальний ремонт доріг та реконструкцію вуличного освітлення в Таращанському та Білоцерківському районах Київської області. Віталія Гудзенка до Генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" щодо неприпустимості скорочення поштових відділень в сільській місцевості Білоцерківського, Володарського, Ставищенського, Таращанського, Тетіївського, Сквирського районах Київської області. Олександра Гереги до міністра фінансів України щодо необхідності роз'яснення положень законодавства про ліцензування зберігання пального. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України про затвердження Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня. Романа Мацоли до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо надання роз'яснень нарахування Управлінню освіти виконавчого комітету Славутської міської ради боргу за спожиту реактивну енергію, надсилання попереджень про припинення повністю або частково постачання електричної енергії, а також з інших питань. Романа Мацоли до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України, Начальника Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області щодо незадовільного стану дорожнього покриття на відрізку автомобільної дороги державного значення Р-49 Васьковичі - Новоград-Волинський - Шепетівка. Ігоря Гузя до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо необхідності ремонту, за рахунок "митного експерименту" (або інших джерел фінансування) відрізків автошляхів територіального значення Т- 03-02 та Т-03-05 (Волинська область). Ігоря Гузя

міста Одеси щодо комплексного вирішення питання водовідведення та проведення аудиту здійсненного ремонту, за наслідками якого незадовільний стан системи водовідведення погіршився. до Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерства охорони здоров'я України, Генеральної прокуратури України, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради стосовно розгляду звернення Едуарда Синяговського щодо перевірки викладених фактів, всебічного захисту прав споживачів медичних послуг та дотримання норм чинного законодавства. Максима Бурбака до Прем'єр-міністра України щодо недопущення скорочення молодшого медичного персоналу та зменшення посадових окладів медичних працівників фельдшерсько-акушерських пунктів. Дмитра Колєснікова до міністра екології та природних ресурсів України щодо хімічного забруднення малих річок України та витоку хімікатів у притоку річки Рось. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ України щодо оновлення пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Олени Сотник до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації стосовно відставки очільника Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитра Ценова. Олени Сотник до голови Антимонопольного комітету України щодо надання інформації стосовно отримання Тарасом Козаком дозволу Антимонопольного комітету України для придбання телевізійного каналу ЗІК. Вадима Кривохатька до голови Національної поліції України щодо можливого службового підроблення керівництвом Державного підприємства "Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Вадима Кривохатька до директора Державного бюро розслідувань щодо можливого зловживання службовим становищем та службового підроблення керівництвом Міністерства екології та природних ресурсів України. Якова Безбаха до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Кабінету Міністрів України, Публічного товариства "Укрпошта", Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства автомобільних доріг України, Публічного акціонерного товариства «Київобленерго», Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, Миколаївської міської ради щодо необхідності вжиття дієвих заходів для належного надання житлово-комунальних послуг в різних регіонах України. Ігоря Луценка до начальника Служби автомобільних доріг у Волинській області, тимчасово виконуючого обов'язки голови Волинської обласної державної адміністрації щодо інформування про результати моніторингу якості та поточний стан дорожнього покриття на територіях Демидівського, Дубенського, Здолбунівського, Млинівського, Радивилівського районів та міста Дубно. Романа Семенухи до директора Національного антикорупційного бюро України, заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо розслідування фактів можливих злочинних дій колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна, повідомлених Дмитром Крючковим в інтерв'ю, опублікованому Інтернет-порталом "Цензор". Ігоря Побера до міністра молоді та спорту України щодо матеріально-технічних проблем в дитячо-юнацькій спортивній школі, біатлонна база село Підгорне на Тернопільщині. Олега Петренка до Голови Верховної Ради України щодо надання інформації про чисельний склад коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна". у досудових розслідуваннях злочинів, вчинених стосовно активістів Революції Гідності. Павла Кишкаря до Генерального прокурора України щодо бездіяльності органів прокуратури у питанні розслідування кримінального провадження щодо злочину по відношенню до Бородавкіна П.В. Павла Кишкаря до міністра юстиції України щодо посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Ангелиною Дєгтярьовою фіктивних правочинів. Групи народних депутатів (Петьовки, Лунченка, Горвата) до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо виділення коштів для проведення капремонту автодороги Н-09. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо будівництва сміттєпереробного заводу біля ТЕЦ-6 в Деснянському районі міста Києва.

Київської міської державної адміністрації щодо демонтажу тимчасових споруд за адресами вулиця Кибальчича, 11а та 11б у Дніпровському районі міста Києва. Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо ситуації з перевищенням викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря міста Збараж Тернопільської області. до виконуючого обов'язки голови Тернопільської обласної державної адміністрації щодо ремонту Підволочиського селищного будинку культури Підволочиського району Тернопільської області. Руслана Сольвара до голови Фастівської районної державної адміністрації, голови Фастівської районної ради щодо зупинення процесу реорганізації Пилипівського навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІІ У вас є навушники. ….реорганізації Пилипівського навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок" селища Пилипівка Фастівського району Київської області. Руслана Сольвара до тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації щодо вирішення питання ремонту доріг: Бишів - Макарів - Феневичі, Бишів - Великий Карашин через Козичанку, Грузьке, Юрів - Великий Карашин (на Брусилів). Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення невідкладного розроблення та затвердження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для реалізації положень статті 18 Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра України щодо невідкладного вжиття заходів стосовно забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікуванням, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання. Віктора Вовка до Прем'єр-міністра України щодо незабезпечення Міністерством юстиції України належної діяльності органів державної виконавчої служби та Дисциплінарної комісії приватних виконавців, що порушує конституційні права, свободи та інтереси громадян України. Юрія Павленка до голови Національної поліції України, міністра внутрішніх справ України щодо надання інформації про виявлені випадки торгівлі дітьми. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міністра освіти і науки України про масове закриття шкіл та незабезпечення освітньою субвенцією об'єднаних територіальних громад Житомирської області. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра України щодо недопущення закриття малокомплектних шкіл та забезпечення умов для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, в тому числі за час щорічних відпусток, зокрема шляхом наближення видатків освітньої субвенції на поточні місяці 2019 року. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра України, голови Державної служби статистики України, міністра освіти і науки України щодо надання інформації стосовно кількості закритих загальноосвітніх навчальних закладів та кількості шкіл, які знаходяться під загрозою закриття за поточний навчальний поточний навчальний 2018/2019 рік. Сергія Лещенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо підвищення безпеки учнів гімназії 257 на території навчального закладу. Сергія Лещенка до Генерального прокурора України щодо будівельних та/або підготовчих робіт за адресою Вознесенський узвіз, 28-30 у Подільському районі міста Києва. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра України, голови Державної голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, міністра екології та природних ресурсів України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів на попередження екологічної катастрофи. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра України, Рівненського міського голови щодо здійснення контролю виділення та використання бюджетних субвенцій. Юрія Дерев'янка до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації про результати виконання Міністерством економічного розвитку

що склалася протягом квітня-травня 19-го року на території Івано-Франківської області та щодо класифікації рівня надзвичайної ситуації. Юрія Дерев'янка до голови Державного агентства водних ресурсів щодо надання інформації про результати розгляду Державним агентством водних ресурсів комплекту технічної документації для відновлення пошкоджених стихією водозахисних дамб та берегоукріплень в Івано-Франківській області протягом квітня-травня 19-го року, поданого Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів. Андрія Лопушанського до Прем'єр-міністра України, голови Федерації професійних спілок України щодо необхідності врахування підвищень на 25 відсотків посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ і організацій, розташованих на території гірських населених пунктів, при обчисленні розміру заробітної плати таких працівників для забезпечення її мінімального розміру. Андрія Лопушанського до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконуючого обов'язки голови Львівської обласної державної адміністрації щодо необхідності проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Славське-Опорець у Сколівському районі Львівської області. Олександра Домбровського до Голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ України, голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо встановлення осіб, причетних до масових завідомо неправдивих повідомлень про замінування об'єктів соціально-економічної інфраструктури України, та можливого посилення кримінальної відповідальності за такі повідомлення. до міністра екології та природних ресурсів України щодо реалізації у 2019 році природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності Кам'янського, Смілянського та Черкаського районів Черкаської області. Сергія Рудика директора Державного підприємства "Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області", виконуючого обов'язки Смілянського міського голови щодо зриву робіт з поточного середнього ремонту вулиці Соборна в місті Сміла Черкаської області. Олександра Кірша до Харківського міського голови щодо проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг біля житлового будинку по вулиці Валентинівській, 21-Б в місті Харкові. Групи народних депутатів (Корчинської, Маркевича та інших. Всього 12 депутатів) до начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, міністра оборони України про надання відомостей щодо комплектації Міністерством оборони України військових аптечок АМЗІ для військовослужбовців Збройних сил України. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо недопущення перешкоджанню роботи Мирнопільського геріатричного будинку-інтернату. Анатолія Гіршфельда до Прем'єр-міністра України щодо імпорту в Україну вагонів з Російської Федерації. Ольги Червакової та Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України про заборгованість Фонду соціального страхування перед страхувальниками та системні проблеми у діяльності Фонду соціального страхування України. Сергія Власенка до Директора Державного бюро розслідувань щодо розслідування діянь екс-президента України Петра Порошенка, які мають ознаки кримінально караних. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо затвердження Схем посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти. Ірини Констанкевич до міністра екології та природних ресурсів України щодо підтримки щодо підтримки галузі бджільництва в Україні, а також захисту її від негативного впливу використання отрутохімікатів в сільському господарстві. Юрія Левченка до Голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України щодо неприпустимості затягування розгляду справи по незаконній забудові на вулиці Половецькій, 4 у Шевченківському районі міста Києва, що унеможливлює виконання рішення суду та захист прав і інтересів місцевих мешканців. Юрія Левченка до Прем'єр-міністра України, голови правління Пенсійного фонду України, Міністра соціальної політики України щодо приведення у відповідність до Конституції України норм законодавства, що визнані неконституційними Рішенням Конституційного Суду України №2-р/2019 від 4 червня 2019 року щодо визнання неконституційними положень пункту "а" статті 54, статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року №1788-ХІ. Юрія Мірошниченка до Кабінету Міністрів України стосовно звернення громадської організації "Центр боротьби з корупцією на Київщині" щодо закриття полігону твердих побутових відходів № 5 у селі Підгірці. Оксани Корчинської до начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, міністра оборони України про скасування Наказу Міністерства оборони України № 90 від 4 березня 2019 року "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних Сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році". у нас є також низка звернень від народних депутатів, які незадоволені результатами розгляду їхніх звернень. Я запрошую до слова народного депутата Шурму.

Шановні громадяни України! У свій час дуже несвоєчасно було прийнято рішення про ліквідацію органів санепідслужби. Це привело до дуже сумних наслідків. Ми дивимось по кількості негативних явищ, в тому числі які приводять і до смертей, але це питання інше. Сьогодні кожен, хто намагається представити з себе борця з корупцією… Корупція – це одна справа. А тут ще і з реорганізацією цієї служби є факти і елементи просто злодійства. В чому воно полягає. Ліквідувавши органи санепідслужби, ми повинні зрозуміти, що всі приміщення, де колись знаходилась санепідслужба, а це, як правило, території в центральній частині обласних центрів і районних центрів, повинні були бути передані тій структурі, яка виконує сьогодні функції органів санепіднагляду, а я якщо говорити точніше, Держпродспоживслужби. Я звернувся з запитанням до уряду: які приміщення передані, взагалі що зробилося з майном, тому що в нашій країні все, що лежить трохи не так, воно стає предметом просто самозахоплення. Відповідно до доручення Прем'єр-міністра Гройсмана було доручено опрацювати і проінформувати відповідно до згаданого… вказаного питання Міністерство охорони здоров'я. Мною було отримано відповідь, що наказом МОЗ в 18-му році, це при тому, що служба ліквідована була набагато швидше і остаточне рішення суду було в 17-му році, було утворено робочу групу для підготовки пропозицій щодо передачі в сферу управління матеріально-технічної бази. Однак МОЗ листом відмовило в погодженні передачі до сфери управління нерухомого майна. Робоча група для підготовки пропозицій була створена в травні 18-го року. МОЗ навіть не подало проект відповідних документів на погодження Фондом державного майна даної нерухомості. Наслідком результату злочинних дій, а їх інакше назвати не можна, та бездіяльності посадових осіб МОЗ, а також саботажу доручень уряду вчасно не оформлено навіть переліку та не забезпечено передачу відповідних органів. Сьогодні цього взагалі ніхто не буде робити, тому що один заступник написав заяву і йде на вибори, другий заступник написав заяву, чекає звільнення. Рішення шостого Апеляційного суду вказало, що дії т.в.о. міністра Супрун є неправомочні, всі її дії були неправомочні до нової постанови уряду, і знову віз є там. Я звертаюся відповідно до уряду. Наведіть

…крадійство матеріально-технічної бази, яке колись належало органам санепідслужби. Непрофесійні дії і бездіяльність Міністерства охорони здоров'я в черговий раз показують, що такі люди в майбутньому не можуть займати керівні посади у державі. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Оксану Корчинську. Слава Ісусу Христу. Звертаюся зараз ще раз до міністра оборони, до начальника Генерального штабу. Я настоюю разом з усіма депутатами, які зараз у нас вже 17 народних депутатів, які підписали це звернення, змінити наказ № 90 від 04.03.19-го року про дуже благородну справу, яку треба робити про перехід військових частин на систему продовольчого забезпечення застосування каталогу. Без сумніву, їх треба змінювати. Але своїм наказом відповідно до військових шпиталів, змінюючи, ви ввели в штаб і передали в тилову службу більше тисячі штатних посад медичних працівників військових шпиталів. Шановні керманичі Міністерства оборони і Генерального штабу, нагадую вам, що в нашій країні, де йде війна 5 років, де тисячі поранених, у нас з вами штат наших військових шпиталів знаходиться по мирному часу. Тобто при навантаженні втричі більше у них штат не змінювався з початку війни. Ми змушені були допомагати робити реабілітаційні центри і за свої кошти організовувати, за свої волонтерські, за свої приватні організували центр в Ірпені реабілітаційний для ампутантів наших хлопців, які втратили кінцівки. Львівські волонтери і діаспора допомогла організувати у Львові єдиний нейроцентр. Зараз всі ці центри під загрозою закриття. Хоча нам треба ще п'ять центрів для військовослужбовців реабілітаційних відкрити. Тільки в зв'язку з тим, що неграмотний наказ. Що ви за рахунок посад, військових лікарів, медсестер, ви, скорочуючи тисячу працівників військових шпиталів, хочете віддати їх в тилову службу під реформу їдалень. Це неможливо зробити так, як ви намітили. Це зруйнує систему евакуації і надання медичної допомоги військовослужбовцям. Я терміново прошу змінити зараз цей наказ і видати, в даному разі є штатний розклад, який ви можете змінити за рахунок радіозв’язку, позаяк він давно вже в військових частинах фактично неактуальний. У вас є можливість, у Генерального штабу, змінити. Навпаки ми просимо додатково штатні посади для військових психологів. У нас масово зараз психологи звільняються з військових шпиталів у зв’язку з тим, що вони є цивільні працівники, і ця зарплата 3200 при навантаженні на 11 психологів тисяча військовослужбовців. Нам потрібні посади, щоби допомагати нашим солдатам, нашим командирам під час вій і після війни. А ми натомість у вас ще забираємо зараз, у військових медиків, тисячу посад. Ще раз вас прошу… ви завершили. Так? Добре. Я запрошую до слова народного депутата Сергія Лещенка. Шановні кияни, шановні громадяни України! Кожної п’ятниці я виходжу на цю трибуну, щоб розказати про ті кроки, які вживаю для захисту інтересів громадян, киян, мешканців всіх регіонів України, коли ми всі зіштовхуємося зі свавіллям, з нехтуванням прав людини, з нехтуванням елементарного права громадян на те, щоб жити в цивілізованому світі. І сьогодні я коротко розкажу про останнє звернення, яке є прикладом нехтування з боку київської влади права на дошкільну освіту наших киян. Таких прикладів безліч

на Позняках в Дарницькому району міста Києва. Звернення стосувалося відносно того, що міська влада не передає на четвертому мікрорайоні Позняків дитячий заклад в комунальну власність, натомість створює приватний дитячий садочок. Це є абсолютно неприйнятно. Це є абсолютно черговий приклад того, як за гроші, які мали бути вкладені в комунальний садочок, будують приватний садок, де буде коштувати навчання тисячу доларів на місяць для українських киян-дошкільнят. При тому, що цей садочок був збудований в якості зобов'язань інвестора, який будував житловий мікрорайон в цьому місці. Але таких прикладів ми маємо не тільки на Позняках, ми маємо по всьому Києву, і не тільки стосується це дитячих садочків. Зокрема, вчора я проводив черговий депутатський прийом на Виноградарі, на Мостицькому масиві проводив з цього прийом. Скрізь ми маємо одну проблему – це непрацюючі ліфти в житлових будинках. От я не знаю, це якби включили трансляцію нашого парламенту десь в Європі, в Америці, в Німеччині, і якби громадяни цих країн дізналися, що депутати європейської країни з трибуни парламенту вимагають від влади в столиці вирішити елементарне питання непрацюючих ліфтів в багатоповерхових будинках. Що б вони подумали взагалі про Україну? Скільки це може тривати? Особливо в житловому фонді, який нараховує 30-40 років, де живуть переважно пенсіонери, де живуть люди-інваліди, які не мають можливості вийти на вулицю, коли не працює ліфт, коли ліфти не працюють місяцями і роками. Зокрема, по Мостицькій, 10 будинок, який стикається з такою проблемою постійно. Вчора в парламенті я приймав групу мешканців міста з Мостицького масиву, які вимагають від міської влади вирішення цього питання. Так само на проспекті Правди вчора зустрічався з виборцями – так само по півроку не працюють ліфти. Знаєте, ліфт, це вже як громадський транспорт новий у нас, новий вид громадського транспорту в Києві, коли піднятися з першого поверху на вісімнадцятий і коли в людей немає елементарної можливості це зробити. 30 секунд, будь ласка. ЛЕЩЕНКО С.А. Дуже дякую. І тому в своєму виступі я звертаюся до влади міста Києва. Не доводьте людей до тотального вже, я навіть не знаю, відчаю як молоді з дитячими садками і школами на масивах, так і старшого віку людей з непрацюючими ліфтами в районах забудови так звані будинки чеські проекти, які треба негайно приводити до ладу, і ліфти мають працювати в кожному українському будинку багатоповерховому, щоб українські громадяни відчували себе справді європейцями. Дякую за увагу. Шановні народні депутати, ми, в принципі, завершили і зачитування депутатських запитів, і заслуховування тих, хто не вдоволений відповіддю. І, користуючись своїм правом, я оголошу перерву на 15 хвилин, тоді ми матимемо ще перерву півгодини, о 12:30 ми повернемося для того, щоб провести обговорення у "Різному". До зустрічі о 12:30.

запрошую до слова народного депутата Іллєнка. Дякую. Сотник Олена. Я хочу підняти сьогодні питання, яке намагалися обговорити під час засідання уряду, на "годині запитань до Уряду", яке, до речі, знову перетворилося на профанацію. Я маю сказати, що за 4,5 роки роботи в цьому парламенті я не почула від нашого уряду, на превеликий жаль, жодної повної відповіді на питання народних депутатів. Тому, коли ви по телевізору бачите, що деякі народні депутати говорять, що у п'ятницю тут немає народних депутатів, то тут немає сенсу бути, тому що уряд фактично, відповідаючи на наше питання, або відверто бреше в очі, або не дає конкретних відповідей. Сьогодні така ж історія у мене сталася. Я задала дуже конкретне і серйозне питання. Світ перебуває у стані стагнації, економіки світу падають, зараз йде торгівельна війна між Сполученими Ми спостерігаємо кризу в Ірані. Ми спостерігаємо кризу у Венесуелі. Ми розуміємо, що фактично всі, особливо сировинні ринки, буде найближчим часом трясти. Я задаю пряме питання Кубіву, міністру економіки, який план України у зв'язку з тим, що економіка світу буде падати, що буде, очевидно, економічна рецесія, Україна є абсолютно з цього приводу під загрозою, в тому числі тому що ми залишаємося в більшості своїй сировинною країною. Що це означає? Якщо світова економіка почне падати, якщо почнуть падати ціни на сировинних ринках, фактично від цього будуть страждати курс гривні, і тоді вже долар по 50 для людей буде абсолютно очевидним і ключовою загрозою, буде серйозне зростання інфляції. А мені міністр економіки відповідає, що вони, виявляється, вже рік аналізують цифри. Тобто вони аналізують цифри, але жодним чином не планують, як Україна буде виходити у такому випадку з кризи. Я вже мовчу про те, що за ці 3,5 роки уряд не презентував стратегії економічного розвитку держави, які наші сектори економічні є пріоритетними, з чим ми працюємо, що робити з відсутністю кадрів, що робити з відтоком високопрофесійних людей і молоді, яка їде з України, яка є ключовим трудовим потенціалом цієї держави. Нічого цього не було презентовано. я маю зафіксувати, що цей уряд, на превеликий жаль, не має ні розуміння, ні бачення тих викликів, які сьогодні стоять перед Україною, ні внутрішніх, ні зовнішніх. І на превеликий жаль, ця ситуація може призвести до того, що навіть якщо відбудеться перезавантаження влади, Україна фактично не буде готова до майбутньої світової економічної кризи, яка точно передбачається, Україна не має цього плану. І перше, що мають зробити нові політичні сили і новий уряд, це сформувати економічну стратегію держави і сформувати конкретний план… Сформувати конкретний план виходу із економічної кризи у випадку світової стагнації. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Іллєнка. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ, 215 виборчий округ. Шановні українці, шановні кияни! Я хотів би сьогодні звернутися з цієї трибуни і сказати про те питання, яке сьогодні турбує дуже багатьох людей в місті Києві, особливо мешканців Деснянського району, особливо мешканців Троєщини, де, власне, знаходиться мій виборчий округ, а саме це можливе будування сміттєспалювального заводу прямо там, біля Троєщини, безпосередньо на цьому масиві. Це питання, яке викликає категоричне несприйняття в людей, в місцевої громади. Це питання, яке обурює мешканців Троєщини, тому що це питання, яке може призвести до того, що в разі будівництва цього сміттєспалювального заводу це катастрофічно погіршить екологічну і соціальну ситуацію в цьому районі. І ми чуємо останнім часом дуже такі двозначні заяви представників міської влади, різних чиновників, які спочатку говорили, що буде це будівництво, потім вони сказали, що це не сміттєспалювальний, а сміттєпереробний завод. Потім вони почали говорити, що, коли вже побачили обурення людей, що взагалі не планують вони цього будувати і тому подібне. Але, за нашою інформацією, вони не полишили повністю цих планів, вони лише тепер дивляться наскільки жорсткою буде реакція людей. І я звертаюся зараз до цих горе-чиновників. Не перевіряйте цю реакцію, повірте, якщо ви подумаєте і вздумаєте це робити, реакція буде дуже жорсткою, і ми вам це гарантуємо. Ми не дамо вам перетворити Троєщину на смітник. Ми не дамо вам знищити можливість для нормального життя людей. Я розумію, що є проблема сміття і ця проблема глобальна. Я розумію, що її треба вирішувати, але, вибачте, не за рахунок Троєщини, не за рахунок Деснянського району, не за рахунок життя людей, їх здоров'я і їхнього комфорту. Ми відповідально заявляємо, це позиція нашої команди свободівців, ми не дозволимо цього будівництва. Я можу звернутися до мешканців Троєщини, до всієї громади, ми зробимо все від нас залежне, щоби цього будівництва не було, щоби захистити ваші інтереси. В разі чого ми будемо звертатися до вас теж, до громади за підтримкою, щоби чиновники нарешті нас почули і зрозуміли, що не можна нехтувати бажаннями і позицією людей, їхнім здоров'ям, їхнім життям. Тому переконаний, що разом ми не допустимо цього будівництва, цього сміттєспалювального заводу на Троєщині не буде. А на майбутнє я пропоную тим чиновникам, в яких подібні ідеї виникають, 10 раз подумати перед тим, як подібні речі озвучувати, тому щоб ви збурюєте суспільство, і ви провокуєте просто конфліктні ситуації. Будь ласка, подумайте дуже добре перед тим, як такі речі планувати і говорити. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Головка. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 164 виборчий округ, Тернопільщина. Шановні друзі, я постійно роблю зустрічі зі своїми виборцями, і це в мене є Кременецький, Шумський, Лановецький, Збаразький, Підволочиський райони Тернопільської області. І люди мене постійно запитують, і найключовіші питання, які найбільше турбують в першу чергу – це є підтримка молодих сімей, про виплату доплати їм при народженні. На жаль, уряд Гройсмана придумав замість того, щоб роздавати кошти, щоб люди могли собі придбати необхідні речі для дітей, вони роздають їм бебі-бокси, коробочки ці. Звісно ж, насправді це цинізм і зухвальство, тому що неякість цієї продукції зашкалює. Це відмивання десятків мільярдів, сотень мільярдів коштів з державного бюджету. Звісно, що кожен би собі раціонально міг продумувати, як би ті кошти потратити, – вони, на жаль, змушені брати ті коробочки, які, в принципі, не придатні ні до чого. Тому "Свобода" запропонувала, як вийти з тої ситуації. І ми зареєстрували законопроект, який би передбачав збільшення грошової доплати при народженні дитини до 120 тисяч гривень, так само підтримка молодих сімей. А саме основне, це їм доступні кредити, це, якщо троє дітей, якщо 50 держава повинна покривати. Це якщо 5 дітей в сім'ї, це взагалі безкоштовне житло. Це має бути соціальний захист для молодих сімей, тому що діти – це є майбутнє, це майбутнє нації, це наш капітал, це основний наш ресурс. Якщо не буде дітей, не буде майбутнього України. Наступне питання, яке найбільше турбує тих жителів, – це гідна пенсія. Тому що сьогодні пенсіонери, вони за межею бідності, вони не можуть собі сплачувати комунальні послуги. А ви знаєте, що борг за комунальні послуги зростає і сьогодні становить майже 80 мільярдів гривень завдяки тим злощасним тарифам, завдяки діям Коболєва і інших горе-чиновників. І тому сьогодні пенсіонери не можуть собі придбати ні ліків, ні гідно жити, і вони скаржаться тою пенсійною реформою. На жаль, ті поправки, які подавала "Свобода", коаліція не врахувала. І сьогодні уряд не проводить індексації пенсій, а вони зобов'язані кожного року, кожних два роки проводити індексацію пенсій. А на жаль, цього не сталося, і сьогодні мінімальна пенсія становила становила би більше трьох тисяч гривень, але цього немає. І тому "Свобода" зареєструвала законопроект, який передбачає, перше, що пенсії повинні нараховуватися не до розміру заробітної плати, а до стажу людини. Якщо бабця все життя, 40 років, працювала в колгоспі, а сьогодні має півтори тисячі гривень пенсії, це є знущання. Звісно, за такі кошти ніхто сьогодні прожити не може. Тому "Свобода" запропонувала, щоби… Ми повинні ухвалити закон, який би дав гідну пенсію нашим пенсіонерам – це прирівняти їхню пенсію до стажу роботи, це збільшити коефіцієнт. Сьогодні, на жаль, влада прирівняла до 1 відсотка. Ми пропонували і 1,4 – це на 40 відсотків би зросли пенсії нашим нашим пенсіонерам. І тому це є справедливі вимоги, які ми вимагаємо. І, звісно, що, на жаль, цей парламент не зданий вже ухвалити ті закони, не здатний ухвалити ці рішення, тому ми розуміємо, що в наступному парламенті має бути велика фракція націоналістів, яка доб'ється того, щоби соціальна справедливість, врешті-решт, в Україні була, щоби наші діти мали гідне майбутнє, а пенсіонери гідну старість.

Рішення Конституційного Суду чітко і ясно визначило, що Указ Президента України про розпуск Верховної Ради України і призначення позачергових виборів є конституційним. Саме тому я вітаю українських громадян, громадян України з тим, що відбудуться вибори, на яких вже можна очікувати, що діючій владі покажуть пальцем на двері, прийдуть ті народні депутати України, які користуються довірою людей, яким відповідно до статті 5 Конституції України український, народ України як єдине джерело влади в Україні надасть свої будуть тут представники українського народу, які, я переконаний в тому, що вони будуть більше піклуватися за людей ніж той склад Верховної Ради, який сьогодні є. можна очікувати, виходячи з тенденцій, що 70 відсотків народних депутатів України – це будуть нові народні депутати України, які, думаю, що внесуть позитивний внесок в розвиток нашої держави. Але що лишає діюча Верховна Рада України, що лишає своїм наступникам? Регламенту Верховної Ради України немає, тобто такого, який відповідав би Конституції України. На сьогодні реформа, якою опікувалася комісія Пета Кокса Європейського Союзу за гроші платників податків Європи, паном Парубієм провалена. І треба буде ще спитати, куди поділися ці гроші. Ми не прийняли Закон України по розподілу комітетів Верховної Ради, принцип д'Ондта. Фактично керівництво Верховної Ради України саботує початок роботи нового складу Верховної Ради України. І замість того, щоби зараз прийняти законопроект 5122, це нова редакція Регламенту Верховної Ради України, замість того, щоби прийняти закони України, які стосуються коаліції, і врегулювати ці питання, і опозиції, розглядають Виборчий кодекс, який не буде розглянуто до виборів. Іде саботаж. Я нагадую всім, лишилося 8 пленарних днів роботи Верховної Ради України. І це вже питання моралі і совісті. От якраз саме небезпечний час, коли іде оце, проходить безвладдя. Ви ж дивіться, під час отакого переходу влади від однієї формації до іншої, хочуть вже вкрасти газотранспортну систему, і ми можемо залишитись з тим, що якраз в новому складі Верховної Ради України діюча влада разом з керівництвом НАК "Нафтогаз України" хочуть вкрасти нафтогазову систему України, вартість якої більше 100 мільярдів євро.

що ви вже, ну, фактично в статусі колишні і не відновите по новій статус народних депутатів України, але лишіть у себе сумління і совість, і допрацюйте народними депутатами України на користь українських громадян, хоча б не дайте вкрасти те, що ще лишилося. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Силантьєва. Вінниччина, 15 округ. Звичайно, Конституційний Суд, як вже щойно було сказано попереднім виступаючим, рішив, що, все-таки, указ Президента є конституційний. І це добре. І це добре те, що народ України, все-таки, буде обирати новий парламент. І це добре, те, що народ України буде розуміти, що немає ніякого підкупу підкупу з тих, хто подавали в Конституційний Суд. І я рахую, що це дійсно справедливо. Але, все-таки, Верховна Рада наша, як би хто не говорив, дійсно, вона працювала продуктивно. Як би ми не говорили, щоб ми не говорили за цю Верховну Раду, але вона, дійсно, піде з найкращими законопроектами, найкращими законами прийнятими. Найбільше реформаторських законів, які були прийняті. І це також є добре. Хоча дисципліна нашої Верховної Ради, ми бачимо, І мабуть, свій висновок повинні вирішити, це знову ж таки народ України, який буде обирати новий парламент. слава Богу, що хоч наш парламент, порівняно з парламентом Грузії, ніколи б не дав би виступати депутатам Госдумы та, як вчора ми чули, парламентарі російської Госдумы хотіли чи вже почали виступати у парламенті Грузії. І ми бачимо, який супротив європейських партій Грузії. Ми бачимо, що народ Грузії піднявся. І дійсно, і це справедливо, і ми повинні… І ми І ми повинні це підтримати. Тому що ми не маємо права сьогодні, щоб Росія, яка сьогодні має вплив, яка сьогодні захопила, тим більше, Осетію і Абхазію там, в Грузії, і вона сьогодні повинна свої, як то кажуть, меседжі і таке інше вносити в парламент Грузії і диктувати якісь свої закони. Я думаю, що слава Богу, що у нас парламент ніколи до цього не дійшов би і це добре. Але я скажу, що все-таки не без участі наших народних депутатів. І також хотілося сьогодні констатувати, що все-таки Рада Європейського Союзу сьогодні продовжила кримські санкції на 1 рік проти Росії. Я не скажу, що вони там дуже багато там діють і можливості для Росії, вони невеликі. Але все-таки добре, що все-таки ці санкції є. І весь світ бачить країну, яка сьогодні порушує все, що можна, можна сказати, в масштабах світового значення. І я думаю, що наші народні депутати, які представляли в Європейському Союзі нашу країну і інших, і вони заслужили того, подяки від нас всіх, адже вони також в більшості, якби не вони, то, можливо, і цього б не було. І я думаю, що ці санкції, які сьогодні є в нас, які… проти Росії, яка захопила сьогодні частину Луганська, Донецька, також повинні бути продовжені і, мабуть, набагато років. І чим бистріше б хотілося, щоб все-таки можна було

дуже б хотілося, щоб попало багато нових облич, дуже б хотілося, щоб все-таки ті, хто попаде в парламент, не допускали тих помилок і на наших помилках училися, і наступали на ті самі граблі. Дякую. Дякую. Шановні колеги, дорогі українці! Юрій Дерев'янко, політична партія "Воля", 87 мажоритарний округ. Ви знаєте, що на Західній Україні вже два місяці назад тривають зливи і перші зливи відбулися приблизно два місяці назад, які завдали величезних збитків, двоє людей загинуло, одна жінка загинула через те, що швидка допомога не могла проїхати через зруйновану дорогу. Але уряд впродовж майже двох місяців нічого не робить. Я хочу, щоб на цих слайдах… Я хотів це уряду показати, який був тут сьогодні, просто я був записаний пізніше. Оце те, що відбулося на одній із автомобільних доріг між населеними пунктами Битків і Пнів, це повінь зруйнувала дорогу. І уряд пише відписки два місяці, пише про те, що Державна служба надзвичайних ситуацій немає правових підстав розглядати зазначену ситуацію як надзвичайну. Тобто оця ситуація, оцей міст, оце все зруйноване, неможливість проїхати людям, більше як 5-7 тисяч громадян України сьогодні позбавлені можливості їхати до лікарні, їздять через аварійний міст. Це є ненадзвичайна ситуація з точки зору Міністерства економіки. З точки зору обласної державної адміністрації, це також є ненадзвичайна ситуація. І вони говорять про те, що ще в березні чи в лютому виділено було 600 тисяч гривень, щоб цього не сталося. Насправді тут треба кілька десятків вже мільйонів гривень, щоб відбудувати цей міст. А хочу вам сказати, що в сусідньому Косівському районі вчора рівень води піднявся таким чином, що зніс міст взагалі між селом Шепіт та Прокурава. Там проживає ще 900 осіб. Цей населений пункт, який зараз майже відрізаний, це гірська річка, проживає 5-7 тисяч осіб. І пан Кубів, і всі інші також не бачать абсолютно ніякої надзвичайної ситуації. Я вважаю, що і першого заступника голови ОДА, яка зараз виконує обов'язки голови ОДА, пані Савку, і голову РДА Кеніза і заступника Зеленчука, голови РДА треба просто звільнити з посад негайно, тому що ці люди взагалі не бачать небезпеки для своїх мешканців, які проживають на території Івано-Франківської області Надвірнянського району. І це є тільки один із об'єктів, який є зруйнований. За їхніми оцінками і тими відписками, які я отримую, це все має відбуватися за кошти місцевого бюджету. Шановні колеги, хочу вам сказати, що 100 мільйонів гривень – це мінімальні збитки, які сьогодні є. Резервний фонд місцевого бюджету – 4,5 мільйона гривень. За які кошти це все може відбудуватися? І в той самий час уряд дані нічого не бачить. Вже був Указ Президента про надзвичайну ситуацію. Зараз знову є грозові повідомлення про, значить, грозову небезпеку і небезпеку, яка буде ближчим чином. Вони чекають, поки це все буде взагалі змито, як в сусідньому Косівському районі. Тому я зараз звертаюся до Гройсмана безпосередньо, який зараз зайнятий активно виборчою кампанією. Будь ласка, 30 секунд, якщо можна. Я зараз звертаюся до всієї ласка, дайте. ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Який говорить про відповідальність, який говорить про стратегію розвитку країни і все інше. Будь ласка, включіться в те, щоб не допустити знищення тих об'єктів інфраструктури, які зараз є страшенно пошкоджені вже повінню. Включіться і робіть не відписки, пишіть не відписки, а здійснюйте дії. Необхідні кроки вже ми домоглися, зроблені. Відповідні запити зроблені, написані. Треба щонайменше 100 мільйонів гривень для того, щоб відновити всю цю інфраструктуру для того, щоб запобігти тим нещасним випадкам, які можуть зараз трапитись. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Антонищака. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, колеги! Вся держава сьогодні спостерігає за тим, як всі охочі депутати, які намагаються потрапити до складу наступного парламенту, побігли по всій країні агітувати за себе коханих, забувши про те, що парламент продовжує працювати і ніяких канікул і відпусток немає. А країна, як і раніше, перебуває у стані бойових дій на сході і, як і раніше, рвуться снаряди, гинуть люди серед військових і серед цивільного населення. Далі продовжується багатомільйонна міграція людей з України, тому що для них тут в Україні немає ані роботи, ані гідної зарплати та пенсії, ані навіть житла. Урядовці розповідають мантри про стабілізацію економіки, про те, що вони зі всіма задачами та викликами справились, але їм ще потрібно трохи часу, щоб відшліфувати так звані шероховатості, і для цього їм потрібно ще 5 років. Команда Радикальної партії Олега Ляшка каже: "Ні, досить. Хватить знущатися та грабувати людей. Годувати їх обіцянками, а в той же час витягувати останні збереження родин, які вони зберігали для того, щоб витратити їх або на себе, або на своїх онуків, або дітей. Які вони відкладали, щоби зараз уряд витягував останні кошти для того, щоб задовольнити забаганки або Міжнародного валютного фонду, або інших закордонних партнерів". Сьогодні, саме під час виборчої кампанії, шановні урядовці, ви маєте можливість показати людям і довести українцям, що вони є найбільшою цінністю в державі, а не ті кредити, за які ви готові сьогодні продати все в Україні. Радикальна партія Олега Ляшка багато зробила для України і для українців під час роботи в парламенті. Це починаючи і від економічних та політичних рішень, продовжуючи соціальними та гуманітарними законопроектами. І все це ми зробили, перебуваючи в значній меншості в діючому парламенті, аніж інші політичні сили. Зараз для Радикальної партії важливим лишається питання відновлення державного фінансування програми кредитування молоді для придбання житла. Про те, що це питання сьогодні дуже важливе і актуальне, каже та кричуща інформація, що з України, з тих 13 мільйонів, які виїхали з різних причин, 80 відсотків – це молодь. Якщо би держава створила їм елементарні необхідні умови про придбанню, дати можливість придбати житло або отримати роботу, то сьогодні б Україна не була основним постачальником кваліфікованої робочої сили в інші країни світу. Тому команда Радикальної партії вимагає від уряду негайно, при перегляді та формуванні бюджету на другу половину цього року, передбачити кошти для відновлення фінансування програми по пільговому кредитуванню для молоді. Якщо ми зможемо зберегти молодь, то ми зможемо зберегти й Україну. Дякую.

В 2016 році я написав до Київської міської державної адміністрації лист-звернення про те, чи буде розбудова в Києві сміттєспалювального заводу. Мені відповіли, що так, буде. Потім рішенням адміністрації його затвердили. Потім Петро Порошенко в своїй передвиборчій кампанії розсилав всім містянам, в тому числі і на Троєщині, листа, де писав, на карті де саме буде розміщений мусороспалювальний комплекс, це було на Троєщині біля ТЕЦ № 6. Потім в травні 19-го року затвердили рішення. А зараз з'являються нові чутки, що, дійсно, буде, але не на Троєщині. Дуже цікава історія. Відповіді про те, що сміттєспалювальний комплекс буде, є. На карті плану він є. Готуються, гроші виділяють на розробку і документацію, так. А зараз намагаються уникнути цього питання. Повторюється та ж сама історія, яка колись була на Микільській Слобідці. Коли тоді, перед виборами, все керівництво Києва обіцяло, що не будуть забудовувати набережну Микільської Слобідки. Кожен чиновник, який приїжджав, казав оберіть нам мера, і все, ми обіцяємо, все буде гаразд. Місцеві люди повірили, обрали. Поїдьте зараз на Микільську Слобідку і подивіться, скільки вже забудовано. Більше того, будують і далі. І всі обіцянки, які тоді давали, вже забуті, тому що вибори пройшли і треба відбивати гроші, які вкладені спонсорами в ці вибори. Те ж саме буде на Троєщині. Зараз пообіцяють, що не будуть нічого робити. Як тільки закінчаться вибори, тоді будуть просувати побудову цього сміттєспалювального комплексу на Троєщині. Вони кажуть, що він може прийняти 700 тисяч тонн на рік сміття. Це 46 вантажівок кожну годину, на Троєщину, цілодобово по наших дорогах, які вже розбиті, по мостах, по заторах, по всьому. І тоді Троєщина знову перетвориться в що в що – в окраїну? В ту саму територію, яку не поважають в КМДА? Ми хочемо сказати, що жителі Троєщини жорстко проти побудови сміттєспалювального, сміттєпереробного або будь-якого іншого сміттєпереробного комплексу на Троєщині. Якщо хто хоче, він може його робити на Печерських пагорбах, всередині КМДА або дійсно знайти площадку за межами Києва. Тому я як депутат від Троєщині, від 213 округу, обіцяю, що зроблю все можливе для того, щоб цей комплекс не з'явився на Троєщині, а Троєщина залишилась чистим та гарним місцем. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Осуховського. Олег Осуховський, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Рівне. На минулому тижні я в черговий раз зустрічався зі своїми виборцями на окрузі, і до мене звернулися мешканці Рівного, саме мікрорайону Тинного, з проблемою екологічної небезпеки, яка виникла в тому мікрорайоні. Я відразу відреагував, виїхав з мешканцями на місце, взявши з собою заступника голови обласної ради Олексія Бучинського, а також керівника екологічної комісії в обласній раді свободівця Володимира Володимира Валявки. Ми разом виїхали і справді виявили екологічну небезпеку, а саме сім контейнерів з отрутохімікатами. І, відповідно, дуже важко собі було би уявити, якщо б ті отрутохімікати попали в підземні води і могли нанести шкоди для Рівного і для рівнян. Я одразу звернувся до ДСНС у Рівненській області, до правоохоронних органів, до екологічної інспекції, щоб вони відреагували. Вони виїхали на місце, щоб локалізували цю екологічну небезпеку, яка є, на жаль, у теперішній час у місті Рівному. До правоохоронних органів звернувся, щоб винні всі були покарані. до міністра екології, щоб він взяв під особистий контроль цю ситуацію з екологічною небезпекою в місті Рівному. І, знаєте, дуже прикро, що у нас, наприклад, свободівців, є понад 200 важливих законопроектів, в тому числі екологічні законопроекти, економічні законопроекти, соціальні, але, на жаль, вони не ставилися у порядку денному. в наступному парламенті, я думаю, буде потужна фракція "Всеукраїнського об'єднання "Свобода", ми це обов'язково виправимо. Дякую. Слава Україні! Я вітаю, шановні українці, шановні колеги! На початку цього року мені стало відомо, та і не тільки мені, а всім нам, про грандіозний проект з будівництва аеропорту "Придніпров'я", селище Солоне Дніпропетровськой області. Ви розумієте, мене дивує та легкість, з якою… безпрецедентна легкість, з якою розбазарюються державні гроші. Уже на проект виділено… Спочатку я думав, що це якась піар-технологія або фейк, але на сьогоднішній день уже 200 мільйонів виділено на якийсь проект. Розумієте? Чому я обурений? На сьогоднішній день на цій території в радіусі 100 кілометрів знаходиться чотири аеропорти. Запоріжжя – аеропорт, Дніпропетровськ, Кривий Ріг і ще відновив роботу аеропорт, селище Широке, це бувша навчальна база. Скажіть мені, який сенс у цьому будівництві, скажіть, який сенс? На сьогоднішній день у Запоріжжі реконструюється аеропорт, можливість якого 400 чоловік за годину. Тобто 2,5 мільйона за рік він може пропустити. Дніпропетровськ на сьогоднішній день пропускна… планована… свого часу це був найсучасніший аеропорт у Радянському Союзі, і його пропускна можливість була 800 чоловік на годину. Розумієте? 800 чоловік на годину. Коли в 70 міст Радянського Союзу вилітали літаки. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день це все занедбано, і їм потрібен ще один аеропорт, в який хочуть вгатить 3 мільйони… 3 мільярда. Це тільки тільки сам термінал. Я не кажу про ті всі комунікаційні затрати: дороги, газопроводи, електроенергія і все інше. Скажіть мені, єсть… і пан Омелян з таким пафосом все це… На сьогоднішній день в місті Київ стоїть три термінали, Вся совокупність населення Дніпропетровської, Запорізької області не дасть того потоку. Кращі часи наприкінці існування Радянського Союзу – 600 тисяч за рік відправляв Дніпропетровський аеропорт. Скажіть мені, коли перестане Україна бути заручником боротьби олігархів? Два олігархи скубуться: один приватизував аеропорт, другий хоче собі побудувати аеропорт, а Україна за це все платить. На сьогоднішній день дуже велика проблема з коштами. А може, краще побудувати на ці гроші дорогу до Кривого Рога та покращити ситуацію з дорогами, які б … Європа пройшла цей шлях, коли Східна Германія отримала незалежність таку саму від Радянського Союзу, да, там почали… кинулися витрачати гроші і будуватися аеропорти. На сьогоднішній день вони половина не працюють, не функціонують, ці аеропорти, вони стоять закриті або виконують декілька чартерних рейсів. Чи можемо ми дозволити собі оцю розкіш, яку може дозволити собі Германія? Ні! Значно ні! На сьогоднішній день у Запоріжжі не хватає коштів на гемодіаліз, люди вмирають! В.В. …проекти, без яких Україна припинить існування як держава. А пан Омелян будує аеропорт, хоче зіпсувати 250 гектар державних земель, і невідомо, чим це все закінчиться. Але там умова: злітну смугу треба... Вкрали уже мільйони... мільйони, десятки, сотні мільйонів крадуть на цих будівництвах. Давайте не дозволяти цього, давайте якось звернення кудись, якесь колективне звернення. Тому що у людей починає якось під час уже закінчення каденції зривати кришу Запрошую до слова народного депутата Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановне українське суспільство, шановні колеги народні депутати, ви знаєте, нас, на жаль, не так багато. В п'ятницю багато, я думаю, народних депутатів уже поїхали працювати на округа. Але я хочу сказати одне, що, якщо народний депутат за 5 років своєї діяльності тут в парламенті своєю роботою не доказав, що він працює в інтересах тієї громади, яка його обрала, то скільки б ви за місяць не пробували і не намагалися, нічого вам не вдасться. Тому мені приємно бачити щоп'ятниці знайомі обличчя у Верховній Раді. Я переконаний, дай Бог, щоби ці народні депутати, які щоп'ятниці присутні в стінах парламенту, виступають з трибуни парламенту, щоб вони знову були присутні в майбутньому... в майбутній Верховній Раді і гідно відстоювали інтереси тих виборців, які їх туди делегували. Користуючись нагодою, я сьогодні хочу коротко прозвітувати за свою роботу як перед тими громадянами, які делегували мене представляти їх в парламенті, так і перед народними депутатами, які сьогодні є присутні, оскільки вважаю, що звітування народного депутата є не менш важливим, а, можливо, навіть найбільш важливим елементом роботи діяльності народного депутата. Так от, хочу сказати, що за 5 років я жодного разу не пропустив без поважної причини засідання Верховної Ради. Понад 82 відсотки я прийняв участь у голосуваннях за всі законопроекти, які розглядалися в стінах парламенту. (Оплески) Дякую, Павло. Хочу сказати, що 17 законопроектів за мого прямого авторства або за співавторства – я дякую колегам за підтримку – вже сьогодні стали законами, а це закони, які працюють не тільки для тієї території, яка мене делегувала в стіни парламенту, але в цілому для України. Перед тим я хочу подякувати народним депутатам за розпочату реформу децентралізації, оскільки ця реформа дає дуже хороші успіхи. В мене на окрузі вже сьогодні створено 5 нових об'єднаних територіальних громад. Половина округу охоплена об'єднаними територіальними громадами, і це демонструє дуже хороший поступ вперед. Ми розпочали масштабне відновлення інфраструктури округу та соціально-економічних об'єктів. За останні п'ять років ми відновили 130 кілометрів доріг державного значення. На території округу в найближчий час буде відкрито перші два відкриті басейни для того, щоб діти могли плавати. Розпочалося і завершується будівництво 3 нових шкіл та території округу, відкрито понад п'ятнадцять нових дитячих садочків, 4 нових будинків культури. Це тільки початок. Я хочу подякувати за цю підтримку як своїм виборцям, так хочу подякувати, користуючись нагодою, і колегам народним депутатам, які підтримували мої законодавчі ініціативи. Можу сказати і запевнити лиш в одному: захищав і захищаю… Ю.І. …захищав і продовжу захищати інтереси рідного краю в стінах Верховної Ради України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Кишкаря. Дорогі друзі, шановні українці, підтримуючи тезу про участь у виборах, доведеться зізнаватися, що я теж планую йти на вибори в 147 окрузі з центром в місті Миргород. І хотів би продебатувати до конкурента, але його ніколи немає в стінах парламенту. Тому антирекламу не буду йому, Діти і майданчики. Чомусь проблематику дітей, про яких тут всі так влучно говорили – і Головко згадував, і Соловей забувають, а на вибори приходять люди, які встановлюють майданчики в селах, де скоро не буде взагалі дітей. Дивним чином люди наші голосують за морозиво чи за концерт, організований тим чи іншим кандидатом на мажоритарному окрузі. Напевно, це наш загальний недолік, недолік в першу чергу нашої освіти і освіченості. Я думаю, що ми його спільно в процесі реформування, в тому числі і середньої освіти, зможемо подолати, а вибір наших людей буде залежати від реальної роботи тієї чи іншої людини, від її моральних якостей, від її фізичних якостей, від того, наскільки людина україноцентрична в своїх діях. Ми говоримо про те, що до дітей як до найбільш цінного, що є в нашому житті, ми можемо ставитися тільки як до найдорожчого і багато про це говоримо. А в реальності зарплата вчителів бажає бути кращою, а стимули, які надані зараз децентралізацією, настільки маленькі або ж голови громад не хочуть використовувати ці стимули задля мотивації педагогічних кадрів, які працюють з нашим найдорожчим – з нашими дітьми. Тому я думаю, що акценти, які будуть в моїй передвиборчій кампанії в розділі "Діти", вони стосуються якраз вдосконалення роботи з педагогічним складом, стимулювання того, щоб ці люди вдосконалювали себе, свої знання і приходили потім до наших дітей фаховими, знаючими і розуміючими ті проблеми, які… ті виклики, які будуть стояти в наших дітей в майбутньому. Поки що середня освіта в тому ж самому Миргородському районі, навіть в Миргороді, бажає бути кращою. Я думаю, що ми ці стимули спільно з вчителями і батьками обов'язково відшукаємо. Дороги, робота і громада – загалом 4 основні критерії, за якими ми будемо спілкуватися і шукати, спільно шукати виходи, пропонувати наше бачення щодо розвитку… Щодо розвитку громад загалом 147 округу і Миргородської ОТГ, зокрема. Я думаю, що там будуть і проблеми мусорозбирання, і мусоропереробки, про що сьогодні так Київ наполегливо говорить, і, головним чином, дороги, яким чином ми ці питання будемо вирішувати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Спориша. Іван Спориш, Вінниччина, 15 округ. Я хочу подякувати Григорію Шверку, який передав мені слово. І все-таки приємно… І я б, можливо, не брав слово, але кажуть, що коли ми виступаємо із трибуни Верховної Ради, то наші виборці нас не чують. От після першого мого виступу мені подзвонили з двох моїх районів і розказали, знову ж таки, а чого ви не піднімаєте ті проблеми, а чого не піднімаєте інші. Звичайно, ми повинні і я як народний депутат від своїх районів повинен піднімати питання всіх без виключення. В тому числі, я скажу, що у мене на Вінниччині п'ять великих районів: це Тульчин, Шаргород, це є Чернівецький район, це є Томашпільський, Мурованокуриловецький. І по кожному районі є свої проблеми. Але насамперед мені зателефонували і сказали, що оці дороги, які я сьогодні задавав Кабінету Міністрів запитання, і ті, які постійно виступав від трибуни Верховної Ради, капітальний ремонт, але почали робити ці ямки, які у Вапнярці сьогодні. У нас було взагалі неможливо ні пройти ні проїхати. І це вже є приємно. Але б дуже хотілося, щоб вони не просто залатали ямки, а капітально відремонтували дорогу, яка 50 років не ремонтувалася. Також піднімали із Шаргородщини, щойно до мене телефонували, щоб все-таки знову ж таки питання сьогодні. це насамперед сьогодні ми повинні захистити фермерів простих, захистити керівників сільськогосподарських підприємств простих, а не великі холдинги і таке інше, дійсно, від рейдерства. Оце є, було і, мабуть, буде, поки ми не приймемо відповідні закони. Тому що ми знаємо прекрасно, коли іде перереєстрація договорів, кожен старається насамперед кого – це обманути простого фермера, обманути простого керівника сільськогосподарського підприємства. І тому я думаю, що це є також і нашим недопрацюванням, Верховної Ради, де ми повинні все зробити, щоб все-таки було… тут на законному рівні можна було це все робити. А не просто так, щоб любий там рейдер прийшов, переробив печатку, переробив зовсім інший договір з любою людиною і вже забрав ці землі у простого фермера. Я думаю, ми також повинні в наступному, на наступній сесії все зробити для цього. Хотілося також підняти питання і ціни на молоко. Ви знаєте, от, знову ж таки дзвонять і телефонують, і кажуть, ціна на молоко сьогодні мала. І ми прекрасно розуміємо, що ми не можемо відрегулювати цю ціну. Тому що на законодавчому рівні ми можемо прийняти якусь ціну відповідно закону стабільну одну, так як ми хотіли колись прийняти 4 гривні. Але сьогодні і 8 гривень мало. Мало тому, що ми знаємо, як люди сьогодні важко тримають цю корівку

селянам, нашим людям. Тому що ці мізерні пенсії, все-таки вони не доганяють того, які є. Ми сьогодні все повинні зробити, щоб ці пенсії були значно вищі. Тому, я думаю, на виборах ми повинні… Сьогодні люди повинні определиться, кого обирати. Сьогодні люди повинні знову ж таки определиться, що не ті, хто сіє гречкою, що не ті, хто купляє, якісь строїть невеличкі такі остановочки… Дякую. Запрошую до слова народного депутата Лещенка. Мені ніколи не соромно дивитися в очі людям, бо я 5 років працював в інтересах громадян в стінах українського парламенту. І ви знаєте, вчора наш Суд Конституційний розпустив цю Раду остаточно. Ми всі йдемо на вибори 21 липня для того, щоб перезавантажити українську політику і очистити її від корупції. І я не розглядав для себе участь в мажоритарній кампанії, якби не події, які сталися останніми днями. На жаль, те, що ми зараз спостерігаємо – це проблеми росту для нової партії "Слуга народу", коли люди намагаються втиснутись в оточення новообраного Президента Зеленського і розставляти по округам людей-забудовників, людей, які пов'язані з не дуже чистоплотним бізнесом, які намагаються перетворити Київ фактично на ресурс для земельної мафії. Я заявляю, що зараз є намагання призначити в Київ нового смотрящего вже при новому Президенті. І я закликаю Президента Зеленського очистити своє оточення від таких людей. На київські округи визначає депутатів такий собі забудовник на прізвище Вавриш. Це прізвище вперше звучить в стінах парламенту, але буде дуже часто звучати в наступному парламенті, тому що я висуваю свою кандидатуру по Подільському округу 220, щоб захистити Київ від забудовників і від людей, які розглядають нашу землю, наш історичний центр лише як ресурс для збагачення. я іду за округом 220, щоб ті проблеми росту, які є в партії "Слуга народу", не перетворились на хронічні проблеми, коли депутати, які намагаються зараз проникнути в парламент під цим брендом, під популярним брендом Зеленського, потім просто стануть слухняними маріонетками в руках забудовників. Тому як депутат чинного парламенту я звітую перед вами про свою роботу. Мною протягом цих років було подано понад 400… проведено понад 400 зустрічей з виборцями, тисячі 600 звернень. Я допомагав українському бізнесу, українським компаніям протистояти тиску Медведчука на ринку скрапленого газу і дизеля. Я боровся проти "Роттердам плюс" і проти злочинних схем, коли наші гроші йшли на збагачення конкретного олігарха В Києві я проводив прийоми у всіх районах, я захищав Сінний ринок від забудови, Голосіївський парк Потєхіна від забудови, Совські ставки, Мечнікова, 7б, Вознесенській узвіз, 28/30. Це мій округ, Подільський район, на що намагаються перетворити нові смотрящие? Зробіть, будь ласка, великим планом це відео, покажіть, що чергове будівельне одоробло прямо в центрі Києва. я стверджую, що за нового Президента буде намагання все це проштовхнути, тому що Київ перетворять на новий полігон для смотрящих вже при новій владі. Мій заклик дуже простий до Володимира Зеленського. Очистити Київ від нових смотрящих і від кандидатів в депутати, від нових смотрящих, зокрема по Подільському округу Києва № 220. В тому числі в своєму виступі… …я звертаюся до правоохоронних органів. Не закривати на це очі і боротися з земельною мафією, яка буде намагатися чинити той самий безлад, але вже за нових керівників України. звітую перед вами, кияни, що мною було вжито всіх заходів і врятовано від закриття лікарню на Сагайдачного, так само в моєму Подільському районі міста Києва. Так само в Подільському районі я щодня зустрічаюся і чую про реальні проблеми, про те, що в ХХІ столітті ми залишаємо пенсіонерів без елементарного – без ліфтів, які… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Запрошую до слова народного депутата Шурму. 13:21:08 ШУРМА І.М. Шановні громадяни України, нарешті, втихли пристрасті стосовно конституційності Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Та це треба було зробити давно. Бо крім юридичної сторони є ще моральна. От зараз в залі, я завжди в п'ятницю говорю, працює 15 чоловік. 15 з 400. Дивіться, коли ходить на роботу лікар, вчитель, вихователь в дитячому садку, поштар, прибиральник, за кожну годину йому платять гроші, мізерні гроші. Нам, депутатам, всім платять гроші за те, що ми працюємо у Верховній Раді. Це є наша робота. І наша робота є чітко прописана в Законі про Регламент. Коли ми працюємо в округах, коли ми працюємо в комітетах, і є сесійний тиждень, коли у вівторок, середу, четвер і п'ятницю сьогодні до другої години ми повинні відпрацювати. Так от чому у людей є ненависть до тих, хто є депутатами Верховної Ради, і те, що називається "під куполом". Тому що не ходячи на роботу, приклад тут зараз є, вони продовжують отримувати заробітну плату. Моральна планка впала давним-давно. Ви знаєте, я сьогодні дивився на уряд, я хочу сказати, найбільша проблема, яка у нас є сьогодні, депутати працюють на Україну. А сьогодні ми чуємо, коли коли очільник уряду: "Я зробив дороги. Я відкрив лікарню. Я зробив то". Виходить депутат, каже: "Я зробив це. А на моєму окрузі…". Да нема у вас і в нас ніяких округів, у нас Україна є, і ми приречені і зобов’язані робити. І всі наші заклики, всі наші запити, всі наші дискусії це є наш обов’язок, нам за це платять гроші. Сьогодні, дивіться, сиділи урядовці. Говорить заступник міністра. Заступник міністра говорить: "Ви знаєте, громадянка полишила солодке життя в Америці і приїхала сюди наводити порядок". А її сюди хтось просив? А вона перестала бути громадянкою Америки? Ви подивіться, рішення суду, Шостий апеляційний адміністративний суд, він визнав, що незаконно перебуває на посаді Супрун. Це означає, що всі її дії по розподілу коштів, по закупівлі через Кабінет Міністрів – це є теж незаконно. Але ж її всі захищають. Аморальність полягає у тому, що коаліція понабирала посади у комітетах, дістає за те доплати. Нема сьогодні коаліції. Майте моральну совість, колеги з "Народного фронту", ви сказали, виходите з коаліції. А ті урядовці, які по вашій квоті, чому не зробили моральний крок і не сказали: ми полишаємо посади, тому що ми синхронізовані з нашою політичною силою? Парламент є аморальний і ціле щастя, що він припиняє свою діяльність. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Арешонкова. Після цього ми будемо мати ще низку виступів від депутатів, які не встигли до запису, але ми маємо час для того, щоби вони могли виступити. Дякую. Володимир Арешонков, 64 виборчий округ, Житомирщина. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні українці! На цьому тижні, крім політичних важливих подій відбулась достатньо цікава і насичена подія в житті культурному України. На одному з телеканалів був продемонстрований фільм багатосерійний, який стосувався аварії на Чорнобильській атомній станції. І на цю кінострічку можна було б зреагувати як таке собі культурне явище, якби не одна річ. Цей фільм був продемонстрований в багатьох країнах світу, він привернув увагу величезної кількості людей. І той глибокий пласт питань і проблем, які підняті в цьому фільмі, вони стосуються не тільки тієї історії, яка трапилась 30 років назад, однієї з найбільш природних техногенних катастроф в історії людства. А це все стосується і сьогоднішньої сучасної України, проблем величезних територій, проблем, які сьогодні отримують і мають тисячі або десятки тисяч українців, дорослих, дітей. Тому що малі дози опромінення, які отримали ці люди, і їх наслідки, а це захворювання, в тому числі величезна кількість онкозахворювань, це те, від чого потерпають сьогоднішні українці. Так от фільм піднімає головне питання: не хто винний, а що робить держава для того, щоб унеможливити повторення подібних трагедій. І чи зробила все сьогодні Україна, український уряд для того, щоб виконати свої зобов'язання і перед чорнобильцями, перед ліквідаторами аварії, перед їх родинами, перед тими, хто постраждав внаслідок цієї катастрофи, і що робиться для того, щоб, ще раз підкреслюю, мінімізувати всі ризики і небезпеки. Сьогодні вже в зону Чорнобильську збираються возити десятки тисяч туристів. А чи знають ці туристи про те, що сотні квадратних кілометрів навколо реактора є до цього часу забрудненими. І ніхто не ставить питання, що виникнуть пожежі зараз, то це відчує в тому числі і багатомільйонний Київ. Сьогодні завершила свою дію державна програма. Я вимагаю, від усіх чорнобильців, щоб український уряд, і звертаюсь до нового Президента, відновили дію нової державної програми, яка увібрала б у себе всі абсолютно напрямки, які пов'язані і з відновленням здоров'я людей, матеріальне відшкодування, відродження територій і таке інше. І на завершення. Якщо ми так поважаємо рішення Конституційного Суду… А я переконався, що це так, то у мене одне питання: чому уряд не виконує рішення Конституційного Суду минулого року, який відновив повний комплекс пільг для чорнобильців, громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції. Вимагаю виконання рішення суду і нової державної програми. Дякую. Леонід Ємець, місто Київ. Шановні українці! Шановні кияни! Дорогі колеги, вас небагато, але я вдячний вам, тому що ви знаходитесь на своїх робочих місцях і працюєте. Власне, те, про що я хотів поговорити, воно, можливо, безпосередньо не пов'язано з нашими депутатськими обов'язками як законодавця, але безпосередньо пов'язано з інтересами і правами наших громадян. Яскравим прикладом є ситуація, яка виникла зараз в Протасовому Яру міста Києва. Я думаю, що кожен із вас чув про те, що мешканці Києва перекривали вулицю, тому що хотіли захистити власні права, і вжили цих заходів, тому що іншого способу захисту своїх конституційних прав не знайшли. Ситуація не завершилася лише перекриттям вулиці, бо після цього комісію Київської міської ради було проведено ряд засідань, де визначено, що підстава для перекриття, вона була достатньо банальна для міста Києва, банальна, мається на увазі, часто зустрічається тут, на жаль. Підстава була. Це незаконна забудова і не будь-де, а на схилах Протасового Яру. На схилах, які по великому рахунку тримають цю територію від того, щоб ми могли спинити ситуацію, яка була кол ись давно на Подолі, коли земля просто зійшла, зруйнувавши і забравши життя сотень і тисяч жителів Києва. Щоб такого не відбулося, мають і є передбачені відповідні правила і нормативи забудови. Так от у Протасову Яру ці правила і нормативи, вони не дотримуються. І громада вийшла з абсолютно справедливою і об'єктивною вимогою: не може будівництва, яке загрожує і інфраструктурі, і життю людей, які живуть і працюють навколо. Ситуація, яка виникла там, призвела до того, що Державна архітектурна інспекція видала припис, яким заборонила будь-які дії будівельника до моменту, поки питання не буде досліджено в суді, і до моменту, коли не будуть усунені недоліки так звані, які є, простим словом, яке означає загрозу життю і здоров'ю людей. Так от, забудовник замість того, щоб усунути ці недоліки, пішов до суду, до Окружного адмінсуду Києва. І в судді з прізвищем Чудак отримав рішення, за яким було визнано, що оскільки забудовник може втрати гроші, то можна проігнорувати заборону і припис ДАБІ на здійснення робіт і дозволити йому і далі пиляти там дерева, проводити будівельні роботи тощо. 30 секунд, будь ласка. забудовника і скасував припис. На сьогодні ми маємо там конфлікт між мешканцями, які просто хочуть захистити власне життя і свободу, і інтересами забудовника, який хоче заробити гроші. Я думаю, що ні для кого з нормальних людей не є, Дякую. Запрошую до слова народного депутата Антонищака.

Я хочу звернути увагу колег і всіх людей, які живуть в Україні, на ситуацію з телеканалом ZIK. Ви знаєте, що це вже третій український інформаційний телеканал, який купили люди Віктора Медведчука. Люди Віктора Медведчука насправді всі в Україні представляють інтереси Кремля давно, відкрито і не ховаючись. З каналу вже пішов шеф-редактор Роман Недзельский, пішли чудові ведучі Тетяна Даниленко, Вахтанг Кіпіані, Сергій Рахманін. Насправді, сотні журналістів знають, що вони не зможуть доносити інформацію до українців правдиво про те, що відбувається в Україні, і йдуть. Це дуже небезпечна ситуація для людей, коли українці починають дивитися на події в Україні очима Кремля, далі їх чекає зневіра, руїна і окупація. Це те, що сталося в Криму, де більшість людей дивилися російські телеканали, це те, що сталося в Донецьку і Луганську, де вплив російської пропаганди через російські медіа був визначальним фактором успіху окупантів. На жаль, попередній Президент Петро Порошенко використовував Медведчука як опудало, він сподівався, що повернувши його до України, давши йому можливість скуповувати тут активи, він на його фоні буде виглядати патріотом і отримувати за це голоси людей. Що з цього сталося, ви прекрасно знаєте. Я впевнений, що в інтересах всієї країни, в інтересах всього парламенту, в інтересах нового Президента якомога швидше скористатися діючим Законом "Про санкції", який дозволяє забирати ліцензії, забирати майно і ліквідувати присутність в Україні усіх інформаційних каналів, за допомогою яких Кремль розширює свій наступ на нашу незалежність. Все це найнебезпечніші елементи гібридної війни проти України. За російським телевізором завжди приїжджають російські танки, це важливий урок сьогодення, який нам не можна забувати. І останнє, я би хотів звернутися до глядачів цих каналів. Ви маєте розуміти, що картинку вам тепер формує ворог, не дозволяйте себе обманювати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Антонищака.

Доброго дня! Більше 4,5 років я з колегами з Комітету податкової та митної політики протратили на те, щоби розділити корупційний спрут Державну фіскальну службу на дві служби – податкову і митницю, митницю, 4,5 роки зустрічей переконання з МВФ, нам це вдалося, це собі приписує уряд Гройсмана. Що зараз відбувається? Якщо податкова служба створена, то конкурс на керівника митної служби мною заблокований, тому що наперед вже був відомий, через два дні після оголошення конкурсу переможець конкурсу. Я вчергове заявляю, що ми не дамо і не допустимо провадження старою владою старих корупційних схем. А тепер я хочу звернутися до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Власова, до Генерального прокурора Луценко, до директора Державного бюро розслідувань Труби щодо незаконної діяльності начальника Франківської митниці пана Ватаманюка. Мені як народному депутату України стала відома інформація щодо начальника Франківської митниці Ватаманюка Василя – організував незаконне ввезення та митне оформлення в режимі імпорту транспортних засобів, куплених в США. Порушення законодавства проявляється в наявності... в наявній відмінності заявленої вартості автомобілів США для проведення митного оформлення, від реальної вартості цих транспортних засобів, розміщених на веб-сайтах. Також на цих сайтах зафіксовані показники однометрів транспортних засобів, які не співпадають із зазначеними показниками в реєстраційних документах. В результаті цих дій недоплати в державний бюджет України за розмитнення автомобілів складали близько 50 тисяч доларів у місяць або більше півмільйона доларів у рік. Також начальних Франківської митниці Ватаманюк впродовж липня-грудня 17-го року, першого півріччя 18-го року систематично майже кожного понеділка прогулював біля чотирьох годин робочого часу у зв'язку з тим, що добирався на роботу літаком з міста Києва в місто Івано-Франківськ. Орієнтовно з липня 17-го по липень 18-го року Ватаманюк був відсутній на роботі понад сто годин робочого часу та отримав за них заробітну плату. Таким чином він систематично прогулював роботу більше трьох годин в день та незаконно отримав заробітну платню на підставі внесення недостовірних даних до табеля обліку обліку робочого часу. Тим самим Ватаманюк, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнював грошові кошти. На підставі вищенаведеного прошу внести відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань щодо незаконної діяльності начальника Івано-Франківської митниці ДФС Ватаманюка Василя. Друге. Провести службове розслідування щодо незаконної діяльності начальника Івано-Франківської митниці ДФС щодо аналізу та виявлення подібних випадків для запобігання та попередження завдання шкоди державі. Вжити відповідних заходів реагування

Прошу вважати мій виступ як депутатський запит. І далі буде: далі буде по Волинській митниці, далі буде по Закарпатській митниці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу оформити виступ як депутатське звернення. І наступний, запрошую до виступу народного депутата Бондаря. Доброго дня, Бондар Михайло, 119 виборчий округ. Сьогодні на "годині запитань до Уряду" я задавав питання по проблемах, які не тільки в моєму окрузі – це Бродівський, Бузький, Кам'янка-Бузький, Радехівський райони – а й по всій Україні у зв'язку з обробленням пестицидами полів. Я неодноразово проводив по цьому питанню і брифінги, привозив, приїжджали сюди і пасічники, які розказували як гинуть бджоли, і відповідно в зв'язку з тим, що використовують аграрії, потужні аграрні підприємства ці пестициди. І пишучи звернення, запити, я от вже отримую неодноразово відповіді від різних служб про підняту мною проблематику. Наприклад, відповідають мені, що на Львівщині, наприклад, працює 50 потужних агропідприємств, котрі для захисту посівів від шкідників, хвороб та бур'янів використовують, собі вдумайтеся, біля 829 найменувань пестицидів та агрохімікатів. Ну, де витримає людський організм, дихаючи цією хімією в жару, коли аграрії все це розпиляють, не дотримуючись ніяких норм, зловживаючи тим, що ці, напевно, препарати є десь незаконно завезені, тому що десь не сертифіковані і так дальше. Тому що ми знаємо, що зараз на ринку Китаю тих хімікатів, тих пестицидів стільки багато і вони не сертифіковані, не дозволені в Україні, але за рахунок того, що вони дешеві, їх незаконно ввозять і використовують, кроплячи ними поля. мені було дуже приємно почути все-таки, що урядовці сьогодні сказали, що два законопроекти розроблені в комітетах уряду і будуть подані сюди, в Верховну Раду, на розгляд парламенту і вносяться зміни в тому числі в різні постанови і розпорядження, щоб спростити саму процедуру контролю над цими агропідприємствами, які використовують ці пестициди. І найголовніше, що можна найшвидше зробити, це от мені пишуть: заборонити або анулювати реєстрацію препаратів на основі діючих речовин гліфосат – згідно рішення Федерації Міністерства навколишнього середовища Німеччини, ацетохлор – згідно рішення комітету з розгляду хімічних речовин Роттердамської конвенції ООН, сполук з групи неонікотиноїдів тіаметоксам, клотіанідин і так дальше – згідно висновків Європейського агентства безпеки харчових продуктів. Тобто я надіюся, що все-таки урядовці якнайшвидше внесуть ці зміни, анулюють все-таки реєстрацію цих препаратів… І будуть обробляти поля дійсно безпечними речовинами, які будуть допомагати дійсно боротися з шкідниками на полях, але, найголовніше, не будуть шкодити здоров'ю людей. Дякую. Дякую. Запрошую до слова, до останнього виступу, народного депутата Рибака. 13:42:58 РИБАК І.П. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановні українці! Іван Рибак, 202 виборчий округ, Кіцманський, Вижницький, Путильський, Сторожинецький райони Чернівецької області. Принагідно хотів би прозвітувати про свою роботу в українському парламенті, як і в стінах українського парламенту, так і на виборчому окрузі протягом цих 5 років. Протягом цих 5 років мною зареєстровано близько 170 законопроектів, 15 з яких стали чинними законами України, 48 на сьогоднішній день є проголосованими в першому читанні за основу. Також мною направлено 380 запитів до центральних органів виконавчої влади. Мною направлено близько 2 тисяч звернень до місцевих місцевих органів влади, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів. Окрім цього, без поважної причини я не пропускав засідань українського парламенту, також і не пропустив жодного засідання профільного Комітету з питань екологічної політики, природокористування та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Стосовно роботи на виборчому окрузі мною було зініційовано низку звернень до центральних органів виконавчої влади, до Міністерства екології, до Міністерства регіонального будівництва, а також Кабінету Міністрів з проханням виділити кошти на розвиток місцевої інфраструктури, а також закладів соціально-культурної сфери. Нам вдалось достатньо багато зробити. І таким прикладом яскравою нашої співпраці з органами місцевого самоврядування стали перших очисних споруд стічних вод у місті Вижниця в Карпатському регіоні. І якраз буквально недавно такі очисні споруди введені в експлуатацію. Ми будували дитячі басейни. І зокрема в селі Шипинці Кіцманського району Чернівецької області вже сьогодні 800 дітей займаються займаються в сільському басейні плаванням. Я думаю, що це достатньо хороші показники, але це тільки початок. Я працював, працюю і буду працювати. Я працював зі своїми виборцями, працюю зі своїми виборцями і буду працювати зі своїми виборцями. Бо, коли сьогодні на виборчі округи до людей намагаються запхати просто "кота у мішку" – людину під брендом, але людину, яка не зробила абсолютно нічого, не показала, як він може працювати, свою ефективність роботи заради громади, вважаю, що люди все ж таки повинні достойно оцінити. В іншому випадку це буде сприйматись як сигнал наступним депутатам, що абсолютно нічого на виборчих округах робити не треба, бо люди цього не оцінюють. Я думаю, що мені не соромно дивитись в очі моїм виборцям. Так як і виборцям не соромно за те, що в 2014 році вони відправили мене працювати тут, в парламент, на їхнє благо. Слава Україні! І разом переможемо. Дякую. Шановні колеги, ми завершили нашу сьогоднішню роботу, обговорення у "Різному". Хочу нагадати вам, що наступного тижня народні депутати працюють з виборцями в Парламентській асамблеї Ради Європи. Також 28 червня наше велике свято – День Конституції України. Я вітаю депутатів і громадян України з цим днем, важливим для нас. Чергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 2 липня 2019 року, о 10 годині ранку. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.